Svoboda): Ja, hvala lepa. Samo na kratko, kar se tiče teh bivalnih razmer, prizadetih. Zdaj, kontejnerjev, jaz ne vem koliko je, verjetno relativno malo. Verjamem, da je bivanje v kontejnerju res težko. Dejstvo pa je, da smo v enem izmed prvih zakonov uredili financiranje vsem prizadetim, da bodo imeli vsaj financirano vsa najemniška stanovanja in podobno, da bodo kolikor toliko dostojanstveno živeli. Jaz mislim, da se lahko vi vprašate, kako je bil postopek v letu 2004, ko se je saniralo Posočje? Hvala lepa.

Jaz se bom v svoji razpravi osredotočil na naše tretje priporočilo torej poziv ali pa predlog Vladi naj pooblastila za urejanje voda drugega reda in tudi tretjega prenese na lokalno samoupravo. Zdaj že prej v mnenju smo slišali enega izmed mnogih primerov, kjer so župani ravnali proaktivno, predhodno na primer ta, ki je župan, gospod Gaser iz Železnikov, ki je 4. avgusta na dan poplav, na socialnem omrežju Facebook zapisal in citiram: "S pravočasnim ukrepanjem smo v železnikih preprečili leto 2007. Takrat so bile hude poplave tudi osem smrtnih žrtev. Že pred nekaj dnevi smo tako s koncesionarji kot na lastno pest čistili hudournike in poplavne pregrade po celotni občini. O tem so pričali kupi naplavil na regionalnih in lokalnih cestah, ki so jih stroji odložili preko noči. Marsikje smo očistili samoiniciativno brez soglasja države in kot župan se zavezujem, da bom za to prevzel vso morebitno kazensko odgovornost." - To je zapisal župan 4. avgusta tistega usodnega petka. Sam prihajam iz Škofje Loke. In tudi Škofja Loka je ni odnesla dobro. Kajti, ko pritečeta tako Sevška kot Poljanska Sora in se zlijeta v Soro, ki nadaljuje pot, potem v Savo, se zgodi, kar se zgodi. Torej, potrebno je reševati bilo ljudi s helikopterji iz poplavljenih hiš. Zdaj pa samo, da ilustriram. majhen, majhen potok, rečemo mu Prifarski potok, torej v Stari Loki teče zelo nedolžen, morda ima 30 centimetrov ali pa morda manj. In kaj je ta potok naredil 4. avgusta? Naredil je to, da je bila cela Stara Loka poplavljena prafara, ki takih poplav ni doživela vse od leta 1991 oziroma se mi zdi, da je bilo 90, vendar takrat je reka oziroma ta potok narasel v treh dneh do tretjine višine, sedaj oziroma lansko leto pa le v 3 urah. Zdaj, zagotovo se lahko strinjamo, da če bi bil ta potok urejen, vzdrževan, da te hude nesreče ne bi mogli preprečiti. Kajti takrat so bile padavine res enormne in, bom rekel, slepili bi se, da bi rekli, da če bi zdaj občina lahko že sama vzdrževala potok, da ne bi prišlo do te katastrofe tudi pri nas. poglejte, gospodu Gaserju je takrat uspelo in Železniki so, hvala bogu, jo odnesli kar se da dobro. In kaj mi pozivamo? Pozivamo, da kar ste vi v interventnem zakonu, spoštovana koalicija, vnesli, torej, da ste začasno prenesli urejanje voda drugega reda na občine, da to naredite za stalno. Poslušal sem tudi Odbor za infrastrukturo, kjer je državni sekretar, gospod Leben, obrazlagal, zakaj to ni dobro. Lahko se deloma strinjam z njim, dejal je, da drobljenje gospodarske družbe ne bi bilo primerno, da potem ta centralizacija direkcije za vode nekako pade v vodo, dobesedno, da potem ni nadzora. Ampak poglejte, prej ste se spraševali, kaj je ta birokratizacija. Mislim, da je ravno to birokratizacija. Kajti, pogovarjal sem se z gasilci, ki govorijo, ko pride manjša naplavina na primer točno za ta potok, mi hitro gasilci tam nekaj interveniramo, hkrati pa še malo posekamo vejevje, ki je zraven in seveda, s tem nekako kršijo zakonodajo, ampak to noben ne ve, da to naredijo in seveda hvala bogu, da to delajo. Upam, da sedaj nisem kakšnega našega gasilca spravil v kazenski postopek s tem. Ampak glejte, to so realni problemi. In mislim, da smo bili v naši stranki in smo konstruktivni, bili smo tudi že v začetku avgusta lanskega leta, ko smo Vladi na tistem sestanku prinesli kar 44 ukrepov ukrepov naših rešitev, nekatere izmed njih ste vladna koalicija in Vlada posvojila, hvala za to, ampak eden izmed ključnih ukrepov je bil tudi ta. Zdaj, če se gremo za decentralizacijo in se mi zdi, da tudi vladna koalicija je to imela zapisano v koalicijski pogodbi, ki ste jo podpisali, dobro, dobri dve leti nazaj, dajte se držati koalicijske pogodbe. Jaz menim, da je mnogo županov tistih, ki pravzaprav poznajo te mini potoke ali pa hudournike in vse te vode drugega reda, da bi znali opraviti nalogo, da bi tudi sporočali podatke na Direkcijo za vode, da bi nekako imeli tudi stalno nadzor, tako kot ste potem vzpostavili tisto aplikacijo, kjer se vidijo gradbišča, da bi to lahko potekalo vse dni v letu. Kajti, tako bi lahko preprečili nove poplave, tudi že včeraj na primer je bil en tak primer in tudi danes, ko je kar nekaj padavin padlo, predvsem se mi zdi, da je bil oranžni alarm za zahodno Slovenijo razglašen in seveda ljudi je strah, po tistih poplavah izpred enega leta jih je zelo strah. In se mi zdi, da če bi bili seznanjeni z akcijskimi ukrepi s pravo zakonodajo na področju urejanja vodotokov drugega reda, torej da bi občine same, torej župan, pa tudi civilne zaščite na lokalnem območju lahko intervenirale tik pred poplavami ali pa tudi, da bi lahko redno vzdrževale vodotoke, da bi s tem tudi nekako pomirili naše prebivalstvo, naše državljane in s tem omogočili, da se take poplave v takšnem obsegu ne bi več ponovile. Samo za primerjavo, voda prvega reda, kjer ima nadzor tudi, se pravi v zakonu, so v posebni prilogi, je le 31 rek in štiri jezera, če sem prav naštel. Sedaj pa lahko vsak iz svoje občine prešteje koliko ima vodotokov ali pa majhnih potočkov ali pa manjših rek v svoji občini. Mislim, da govorimo o številki tisoč, več tisoč. In jaz si res ne predstavljam, kako lahko Direkcija za vode, ki je pač en zelo pomemben organ, bdi nad vsemi temi vodami. Jaz menim, da je bila ta poplava kljub vsemu priložnost, da pogledamo zakonodajo in seveda, prej smo slišali očitke, da mi pozivamo vlado in da bi morali prinesti zakonodajne spremembe. Ne pozabimo, vrnimo vrnimo se v leto 2021, takrat je bila ena podobna rešitev že v zakonu, sicer je šlo za finančna sredstva, pa je bil tisti zakon gladko zavrnjen na referendumu. Pa ne bom o tistih manipulacijah leta 2021, ampak stvar je ista. In sedaj res poziv Vladi in obema državnima sekretarjema,

narejeni v pravo smer, vendar ne v dovoljšnji meri. In menim, da bi bilo res potrebno, preden nas kakšna takšna nevihta oziroma da nas takšne poplave zopet ujamejo nepripravljene, da se to uredi na področju seveda zakonodajne veje oblasti in potem da občinam možnost, le možnost, da to urejajo same. Seveda s tem pridejo tudi prepotrebna finančna sredstva, vendar že sedaj vemo, da ti koncesionarji opravijo svoje delo, dobijo tudi ta sredstva potem iz plačana tako ali drugače. Ampak še enkrat; primer iz Železnikov nam lahko daje svetel zgled, da je potrebno biti proaktiven, in menim, da so slovenski župani in županje proaktivni vsaj večinoma in da delajo v dobrobit za svojo občino. In seveda s tem, da bi prenesli urejanje voda drugega reda na njihovo območje, v njihovo pristojnost, bi tudi njih nekako spodbudili, da gredo tudi sami na teren, da tudi sami pregledajo aktualno situacijo in potem preprečujejo takšne poplave, kot jo je preprečil župan Železnikov. Jaz mislim, da v tem predlogu, kar se tiče vseh predlogov, seveda jih sam podpiram, žal so bili zavrnjeni na matičnem delovnem odboru, vendar pa menim, da to tretje priporočilo je pa res ključno niti politikantsko niti ni, da bi nagajali, ampak je le odraz realnega stanja, ki so jo občutili vsi državljani, ki so jo občutili vsi župani. In res poziv, še enkrat državna sekretarja: usedíte se, usédite z več kot 200 župani in županjami in dajte še enkrat premisliti, kako bi te vodotoke lahko urejali, ali pa pridite vsaj z eno mediacijo, z eno vmesno rešitvijo, da bo temu zadoščeno. Hvala.

Suša v letu 2022, ki je skoraj povzročila, da bi Istra ostala brez vode, požar v istem letu na Krasu potem katastrofalne poplave, o katerih govorimo danes, so samo trije večji naravni dogodki, ki nam kažejo, kakšna prihodnost se nam obeta. Takih dogodkov v prihodnje gotovo ne bo manj; bolj pogosti bodo in velika verjetnost je tudi, da bodo še bolj izraziti, še bolj močni. Tu se vsi zelo dobro spomnimo tiste prve reakcije po poplavah. Na terenu so bili prvo uro številni gasilci županje in župani, lokalne skupnosti, bili so tam seveda tudi vojska, vse državne službe in številni prostovoljci so se pri odpravi tistih prvih posledic pri intervencijah, pri Izjemno se je odzvala po mojem mnenju takrat tudi Vlada in Državni zbor; že pet dni po poplavah smo v tem Državnem zboru razpravljali o noveli Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in ga tudi soglasno potrdili. Takrat smo pokazali izjemno enotnost in taka enotnost bi bila potrebna še v kakšnem drugem primeru, pa ga bom povedal potem skozi mojo razpravo. Ta zakon, ki smo ga takrat potrdili, je prvič omogočal tudi predhodna nakazila občinam - kar 115 jih je bilo. Vse dosedanje naravne nesreče te možnosti niso poznale. In to je omogočilo občinam, županjam in županom, da so lahko na terenu se soočili z res katastrofalno škodo, ki jo je to neurje 52. TRAK: (TB) - 14.15 (nadaljevanje) povzročilo in začeli že takoj odpravljati posledice. Omeniti pa moram še en detajl, ki ga v teh razpravah pozabljamo. Na to ujmo smo se lahko tudi relativno dobro pripravili, zato ker je bila napovedana, zato ker smo bili nanjo opozorjeni s strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Več dni prej se je napovedovalo, da nas lahko čakajo take izredne razmere. pomembno se mi zdi poudariti, da so take inštitucije, ki opravljajo tako pomembno delo, ki ga opravljajo odlično za državo izjemnega pomena in take inštitucije moramo graditi tudi drugje, kjer se bomo soočali z odpravo in soočanjem z naravnimi nesrečami, pa seveda tudi kot država na drugih področjih. Zdaj, če malce primerjamo nesreče, ki so nas v zadnjih 30 letih prizadele: potres v Posočju leta 1998. Obnova je trajala 11 let, stala je država dobrih sto milijonov evrov. Obnovljenih je bilo tisoč 767 objektov, vendar ta naravna nesreča je prizadela območje petih občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija in Cerkno. Zdaj, ko govorimo o ujmi v avgustu lanskega leta, pa se pogovarjamo o 115 občinah in več kot treh četrtinah ozemlja Republike Slovenije. Zato lahko rečem, da ko spremljam delo ekipe Službe vlade za obnovo Ministrstva za naravne vire in prostor in drugih inštitucij, menim, da opravljajo izjemno zahtevno, veliko delo, da ga opravljajo zavzeto in tudi zelo dobro. Večina odzivov s strani terena, s strani občin tudi je takih. Prav tako pa je treba reči, da so veliko delo opravile občine. Brez njih na terenu ne bi bili uspešni. Tudi Vlada ne bi bila uspešna, če bi sama začela posegati v te stvari in me veseli, da je to omenil tudi državni sekretar Šefic. Številke, ki si jih je objavila in sedaj predstavila Vlada o pomočeh, ki so bile izplačane pred predhodnim nakazilom občinam, gospodarstvu, tudi posameznikom, o tem, koliko so bile tu vpletene tudi humanitarne organizacije, preko katerih je tudi šel denar posameznikom, kažejo neko zelo objektivno sliko. Svoje pove tudi to, da smo iz solidarnostnega sklada Evropske unije prejeli celo več sredstev, kot nam jih je takrat po poplavah, ko je prišla sem Ursula von der Leyen, obljubila. Več kot 400 milijonov evrov bo prišlo iz tega naslova, jaz verjamem, da jih bomo znali tudi kvalitetno porabiti. Kolikor slišim, so bolj ali manj občine kar se tiče lokalne infrastrukture in financiranje le te, u delom delom in sodelovanjem vlade zadovoljne, se pa pričakovano nekoliko bolj zapleta tam, kjer prihajamo do zasebnikov, do zasebne lastnine in do oškodovancev. Tu se srečata javni interes in zasebni in vedno so bili ti postopki veliko bolj zapleteni kot pa tisti, kjer lahko sodelujeta recimo med seboj občina in pa država. Vendar pa verjamem, da tudi s sprotnim delom na terenu, tako z oškodovanci, ki ga je izjemno veliko, kot tudi s prilagajanjem zakonodaje, ki se odziva na tiste tiste točke, kjer se stvari zatikajo, bomo to lahko uredili. Poplave so pa odkrile še eno težavo, zelo pomembno, ki jo ima ta država, to pa je slabo stanje pri upravljanju voda. TRAK: (NB) – 14.20 (Nadaljevanje) nalogo pri vzpostavljanju ene inštitucije, ki sem jo omenjal prej, to je Agencija Republike Slovenije za okolje, pa mislim, da nismo naredili svoje domače naloge, pa zdaj ne kažem s prstom na eno ali drugo vlado pri vzpostavitvi Direkcije Republike Slovenije za vode. Ta je bila ustanovljena leta 2015, takrat je bilo predvidenih, da bo na tej inštituciji zaposlenih 250 ljudi za naloge, ki so ji bile seveda opredeljene. Zares se je tam zaposlilo manj kot 150 ljudi. In to je področje, s katerim sem se sam soočil seveda tudi kot minister. Vidim ga kot izjemno pomembnega, tudi strateškega za naš prihodnji razvoj in zato smo tudi v času mojega ministrovanja zagotovili dodatne kvote za direkcijo Republike Slovenije, prav tako pa, kot vem, so zagotovljene tudi za leto 2024. V prihodnje bo na tem področju nujno zagotavljati zadostna sredstva za urejanje vodotokov in sam mislim, da je to tisti najbolj najbolj pomemben člen poleg seveda zadostne in kompetentne kadrovske ekipe, ki bo lahko pripeljal do večje odpornosti Slovenije proti naravnim nesrečam. In tu se mogoče dotaknem tistega priporočila, o katerem je prej govoril tudi kolega Hoivik. Sam moram reči, da svojega stališča glede prenosa upravljanja vodotokov na občine nisem spremenil. Še vedno menim, da je sistem vodotokov celota, in da je bolje, da je to upravljano s strani ene inštitucije kot pa da tako upravljanje drobimo. Se pa globoko strinjam s tem, da je potrebno občinam, ki zelo dobro poznajo svoj teren, tu zagotoviti participacijo, zagotoviti vlogo pri načrtovanju in tudi nadzoru, ker včasih strani države, to se dogaja in moramo priznati, pozabimo, da je tam daleč od Ljubljane kakšen delček naše države, ki ga je treba tudi obravnavati resno in tako kot je potrebno, zato še vedno menim, da je ureditev, ki jo imamo glede upravljanja vodotokov prava. Če mogoče rečemo nekaj tudi o širših slikah in gremo malce izven te razprave, ki se osredotoča samo na eno, sicer res najbolj katastrofalno naravno nesrečo, ki nas je prizadela v zadnjih 30 letih, lahko rečemo, da smo lani imeli še sedem takih naravnih nesreč, ki spadajo v kategorijo velikih po kriterijih, ki jih določa Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, da bo letos takih naravnih nesreč še vsaj tri, da smo imeli v letu 2020 potres v hrvaški Petrinji, kjer je bilo v Sloveniji poškodovanih preko 600 objektov, ki še vedno čakajo na obnovo, da obnova v Posočju po potresu iz leta 2004 še vedno ni zaključena in tudi to je naloga te države. In tu je tista točka, kjer menim, da bi se politika tudi lahko poenotila in bi se morala poenotiti. In če želimo nadaljevati in vsem našim državljanom in državljankam omogočiti enakopravno pa tudi pravično obravnavo pred zakonom moramo vsem prizadetim v naravnih nesrečah, v vseh naravnih nesrečah zagotavljati enake pogoje, in če bomo to želeli narediti, bo potrebno okrepiti tudi ministrstvo za naravne vire in prostor, tam kjer se sistemsko ukvarjajo z odpravo naravnih nesreč, kajti z eno naravno nesrečo ne smemo pozabiti, da smo jih imeli še veliko 54. tudi tam imamo ljudi, ki so bili oškodovani, ki jim je bilo poškodovano imetje, ki so bili mogoče primorani zapustiti svoje domove in ti morajo imeti tako obravnavo kot tudi ostali. Zato se mi zdi izjemnega pomena, da se nadaljuje ta trend, ki smo ga zastavili že v začetku te Vlade, da tudi Sektor za odpravo naravnih nesreč počasi dobiva večjo večjo ekipo, ki bo sposobna se soočiti z vsemi temi nesrečami. Kajti, kot sem rekel, na začetku ni pričakovati, iluzorno bi bilo, da bo takih naravnih nesreč v prihodnje manj, da bodo manj pogoste in da bodo manj, da bodo manj prizadele našo Slovenijo. Zato bi za zaključek še rekel, da je krepitev inštitucij in zadostna proračunska podpora nujna za boljšo odpornost proti naravnim nesrečam in je nujna za našo prihodnost.

zdaj vsakič, ko začne padati dež, še posebej po enem daljšem suhem obdobju, smo kar vsi zaskrbljeni, pa gledamo z zaskrbljenostjo, poslušamo vremenske napovedi in tako naprej. In po moje marsikomu, še posebej tistim, ki so doživeli in preživeli te najhujše poplave v zgodovini Slovenije ni lahko pri srcu, tudi zdaj, tudi v tem tednu, ker se napoveduje konec tedna neko, neko večje deževje. In vsaj tem po moje tudi ni prijetno pri srcu, če je to eno, kako bi temu rekel, ping ponganje ali pa igranje tenisa med tem, kdo, nekaj, to sem, tja, katera vlada, kdaj, kako. Jaz mislim, da če bo vsak prevzel svoj del odgovornosti. Mislim, da smo vsi skupaj ugotovili, da v preteklih letih predvsem za urejanje vodotokov in tako naprej ni bilo dovolj storjenega, lahko zdaj kaj naredimo, da pa od zdaj naprej bo. In tu je pač zdaj vaša vloga. Vsekakor pa jaz razumem tudi ta opozicijska priporočila vladi kot konstruktivno pomoč ali pa vsaj, da se poskuša podati roka ali pa malo opozoriti, uravnati na to, kaj mogoče na terenu, pa vseeno ne poteka tako kot kot bi želeli, ampak kot bi moralo. In sem zelo hvaležen kolegu Brežanu za to njegovo razpravo, ker je bila ena izmed redkih, ki niso zašle v skušnjavo ali pa podlegle skušnjavi, da bi se nekaj medsebojno obtoževali, ampak je imel, ste imeli, kolega Bržan res zelo dobro razdelane prioritete in pomembne točke vaše razprave, kaj je potrebno narediti, kaj ni potrebno narediti. Zdaj, če lahko poskusim nekaj dodati k tej razpravi. Poslušam dva različna svetova, predstavniki Vlade govorijo, da vse poteka v redu, da je dobro, da tekoče da so vsi zadovoljni, da je vse v redu. Zdaj na drugi strani pa, ko se srečujem pri svojem delu, z ljudmi, predvsem pa z župani, ker župani so vseeno eni pomembni nosilci lokalne oblasti, ki imajo pregled nad tem, kaj se v njihovih občinah dogaja pa dobim drugačno sliko. Recimo, ne vem, ko sem se sicer, boste rekli, nekdo je prej razpravljal, da se to dnevno spreminja, in verjamem, da se, ampak ko sem se nekje pred poletjem čisto tako zasebno peljal peljal in gibal na območju od Smrekovca pa potem dol do Črne na Koroškem pa po Mežiški dolini do Raven na Koroškem moram reči, da takrat sem bil čisto osupel. In ko sem se z župani takrat pogovarjal, so rekli, kar je bilo v naši pristojnosti, v pristojnosti občin smo naredili, kar pa je v pristojnosti države pa ni narejeno čakamo in do zdaj nisem dobil signala, da bi bilo kaj drugače. Poglejte, celo taki absurdi so bili, pa lahko rečete, da nisem strokovnjak, nisem za to pristojen, ampak to so mi tudi razložili in potrdili, da recimo en breg reke Meže, ki je bil v pristojnosti občin, je bil saniran, drug breg, ki je pa v pristojnosti države, ker je pač tam železnica pa cesta, pa je treba vse to trditi in tako naprej, pa ni bil in je čakal, ne vem, tam pri Prevaljah proti Poljani. Mislim, če želimo neko resno dolgotrajno odpornost na podobne pojave, kot je rekel tudi kolega Brežan, ki jih ne bo manj, ampak jih lahko pričakujemo vedno več, in se je treba zadeve lotiti drugače, z roko v roki, država in lokalna skupnost. Drugo, kar me pa še bolj skrbi je pa to, da mi nekateri župani sporočajo, da še zdaj niso bila sproščena na Ministrstvu za finance odobrena sredstva za izvajanje programa sanacije. Ja, intervencija je bila v redu, tudi po številnih pritiskih izvedena po plačani in tako naprej, potem so bila plačana predplačila za sanacijo, ampak zdaj pa nekateri župani pravijo, da imajo ekipe, koncesionarji čakajo, bi radi izvedli ta sanacijski program, ki je bil potrjen, 24. 5. je bila ena velika novinarska konferenca, minister za okolje, ministrica za infrastrukturo, minister za kohezijo, kjer so rekli, vse to je potrjeno, navedli številke in tako naprej, koliko je za urejanje vodotokov. Za sanacijo vodne infrastrukture, recimo, je minister Novak rekel, da bo do leta 2028 namenjenih 1,36 milijarde evrov, od tega 120 milijonov še v letošnjem Ob tem je minister poudaril, da so izredni ukrepi, s katerimi bi se zagotovilo pretočnost rek, po večini zaključeni. Trajne rešitve, ki bodo tudi odporne na podnebne spremembe pa so del tega petletnega programa, ki se začne izvajati zdaj. Glejte, meni pa potem domači župan iz kraja, kjer živim, reče, da pa sredstev nimajo, da na MF za potrjen program sanacije sredstva niso sproščena. Seveda ne morem biti zadovoljen, kot predstavnik ljudi tukaj v parlamentu, pa moram to izpostaviti. Pa moram reči, da so ta priporočila, kolegi iz SDS, veliko bolj prijazna kot pa to kar bi jaz rad rekel, če to izvem, da zdaj celo ekipe so in vse je, vreme je bilo zdajle, ampak denarja ni bilo in niso mogli delati, zdaj bodo pa spet nalivi in sam bog ve, kaj bo zdaj, kakšne bodo možnosti za to sanirati. In smo spet zamudili

Zaradi tega se mi že zdi dobro, da imamo tako razpravo in zavračam vse tiste, ki so probali svoje razprave temeljiti na nekih očitkih, da je to zdaj poskus, bi rekel, ne vem, izrabljanja stiske tistih, ki so bili poplavljeni in tako naprej, poskus nagajanja in sem pa tja. Nobenega nagajanja. In še nekaj bi poudaril, kot kolega poslanec in kot prijatelj in kot človek spremljam, lahko rečem boj, skoraj boj na požiralniku kolega Jožefa Horvata, ki prosjači, moleduje, pa ne zase, za ljudi tamle, da bi zagotovil varnost za te nasipe na reki Muri. Pravite, da se dogaja. Samo, ne vem zdaj nekdo, nekdo govori neresnico, on pa pravi, da se ne dogaja. Zdaj bi se bilo treba nekako zmeniti, kaj se da narediti, pa da bi se kdo mogoče s te vladne strani malo zavezal, tudi datumsko, in sicer, kdaj bo kaj narejeno. Pa me bo zdaj kdo morda iz koalicijske strani obtožil, da zavajam, pa delam paniko, pa poskušam nagajati. Ne. Skušam pomagati, da se procesi spravijo v tek, da se zadeve še pred to jesenjo in zimo, kar se pač ali kjer se pač da pomagati, spravijo naprej. In mislim, da samo skupaj smo lahko tu uspešni. Prosim, in tako jaz razumem tudi to razpravo, in škoda ker so bila že na odboru ta priporočila zavrnjena, da pa vseeno prisluhnete z vladne strani in s koalicijske strani tem priporočilom

ampak dajte jih razumeti kot nek poskus pomoči ali pa nasveta kaj je možno še narediti.

vladni predstavniki fotografira. In potem ne veš, kdo je bolj ponižan, tisti, ki so dali denar, tisti, ki so tja se preselili pa bodo morali še zrihtati za to, da bodo vrnili denar za parcelo. Ali kdo ali ljudje, ki to beremo? Hvala. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Bojan Podkrajšek, izvoli. BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Ja, spoštovani podpredsednik Državnega zbora, hvala za dano besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem kolegicam in kolegom, predvsem pa državnim sekretarjem, pa državni sekretarki! Naj uvodoma povem, ker je stališče naše poslanske skupine malo razburkalo vode dopoldan, ampak naj povem, da je to stališče je bilo poslanske skupine, ne mene kot osebno. Tako da kolegice in kolegi, vam vas moram potolažiti, stojijo za tem mojim stališčem. v poslanski skupini oziroma v naši stranki bomo na te težave opozarjali dokler zadnji ne bo dobil hiše, ki je bil poplavljen in ki je izgubil svoj dom. Državni sekretarji, se lahko jezite na nas kako hočete, ampak mi bomo toliko časa sklicevali seje, da bo ta težava rešena. Tudi sam se moram dotakniti razprave našega poslanskega kolega, Uroša Brežana, dolgoletni župan, seveda tudi bil minister. Jaz, če bi bil predsednik Vlade, bi gospod Bržan sedel v poslanskih klopeh, ampak bi bil na tem, na v času najhujše katastrofe ga je dal v poslanske klopi. Skratka, mi v naši poslanski skupini bomo toliko časa sklicevali seje, da bodo te težave rešene. Seveda niso vse krivi kolegi poslanci in poslanke, ki sedijo seveda na naši desni, pa niti niste krivi vi, državni sekretar, vsega. veliko očitkov leti na gospoda Lebna, ampak predsednika Vlade ni tukaj. Vi ste tisti, ki ste njegovem kabinetu, ki ste za to zadolženi in seveda vse stvari boste dobili od nas, da mu prinesete k njemu. Vam pa nekaj zagotovim, da ko ne bo več tega mandata, ne boste ponosni, da ste bil v Kabinetu predsednika Vlade. Glejte, danes smo slišali od enega od poslancev, da ljudje, ki nimajo še svojih hiš, niso na mokrem. je že kdo od nas kdaj obnavlja svojo hišo, pa ni bil v svoji hiši seveda s svojo družino, s starši kak mesec ali pa dva. Ali si znate predstavljati kaj to pomeni? Ali si znate predstavljati kaj pomeni to, če 13 mesecev nisi v svoji hiši pa živiš v negotovosti, pa niti ne veš, kdaj boš dobil novo, s tem, da je še pred nami zima, jesen, pa zima? Jaz sem prej kazal eno sliko palače. Seveda, nihče od državnih sekretarjev ni kriv za ta nakup, ki danes tukaj sedijo, ampak glejte, državni sekretarji, pa državna sekretarka, vi ste del te ekipe. Del te ekipe. Danes se cel dopoldan pogovarjamo, pa že na odboru, kako nekaj ni mogoče pa ta cenitev ni možna, pa strokovnjaki ocenjujejo. Glejte, povejte mi za strokovnjaka, ki ocenjuje stanovanjsko hišo, 13 mesecev, pa še cenitev ni končana? Povejte mi ime, priimek! Tudi na drugi strani, vam povem, povejte mi, če poslanec Bojan Podkrajšek v kakšnem postopku ovira, da bi ti ljudje dobili svoje domove. Jaz v tistem trenutku odstopim kot poslanec Državnega zbora. V tistem trenutku. ste v tej ekipi. Glejte, ko sem govoril o tej palači, ne da bodo ljudje lažje razumeli. Zdajšnja podpredsednica vlade je bila danes tukaj, jo moram pohvaliti, ker še imamo nekaj spomina za nazaj in ko ljudje v eni težjih kriz v Republiki Sloveniji, ko je bil covid, so morali nositi maske, pa se niso mogli izseliti iz ene občine v drugo je ta podpredsednica vlade največkrat bila na kolesu, pa metala, metala maske po tleh, pa se vozila s kolesom. Ta podpredsednica vlade je iz proračuna, ki je namenjen za poplave, dovolila vzeti 7,7 milijonov evrov in jih dati za to slovensko podrtijo. Če lažem, če sem v zmoti, mi povejte, podpredsednica Vlade s svojo ministrico in s predsednikom Vlade.

v to podrtijo v poleti, Švarc Pipanova napiše predsedniku Vlade na zasebni mail, mislim, da junija ali julija, če lahko kupi eno stavbo za svoje sodelavce, on ji dovoli nakup, iščejo dve, pogledajo si dve, glejte zlomka, kopijo tole in v tej ekipi ste vi, gospod Šefic, nič niste krivi za tole, ampak v tej ekipi sedite, v tej ekipi, ko v 13 mesecih ni zgradila enega, ene hiše in za eno hišo ni izdano gradbeno dovoljenje. Drugi podpredsednik Vlade. Zdaj je aktualna zadeva. Podpredsednik Vlade Arčon. On pravi že šest mesecev, da je gospod Vesel, nedavni kandidat, vedno vesel, šest mesecev je to ponavljal. Seveda od petka ni več vesel in tudi veseli niso tisti, ki nimajo svojih hiš. To je norčevanje. Danes smo veliko govorili tudi o zakonodaji, ki jo je verjetno tudi kakšnega sprejemala Janševa vlada, verjetno kakšna napaka, se posipamo po pepelu. V izrednih razmerah je možnost, da te zakone seveda po hitrem postopku spremenimo. Zdaj pa glejmo en zakon, ki ste ga vi sprejeli, ki ga je sprejel predsednik Vlade, ki je največji energetski strokovnjak v Sloveniji pa tudi širše. Zakon OVE. Nič nismo mi imeli z njim, nič se ga nismo smeli dotikati, samo poslušali smo, smo predlagali, amandmaji so bili zavrnjeni in ta zakon, ki ste ga sprejeli, sprejeli vi, je neužiten in je šel ponovno v javno obravnavo in pride v Državni zbor ponovno v sprejem. Skratka, glejte, tudi, ko so vsi državni sekretarji danes govorili, gospod Leben, vi ste povedal, da sem jaz, ker sem ta most pokazal, da je isti strokovnjak, da je isti strokovnjak tudi v slovenski ekipi, to drži, poznam, to je eden najboljših inženirjev v Sloveniji, Evropi, pa tudi širše na tem področju, definitivno. Ampak zato sem govoril o birokratskem močvirju, ki ti strokovnjaki ne morejo nič narediti. To je poanta in to vam mi želimo povedati. Če grem v zdravstvo, gospod doktor Erik Brecelj je isto, mislim, da v tem strateškem zdravstvenem svetu, pa dnevno odhajajo zdravniki iz Slovenije. Zdaj, če v tej ekipi, če se, če grem v nogometni žargon, ni možno več tekme zmagati, to vam mi želimo na tej strani povedati. Še enkrat ponavljam, če me vidite kje, da oviram kak postopek, sem pripravljen s tega stola iti. Seveda, državni sekretarji, ki pa vodite to, to obnovo, mi smo tudi, kolegi so skozi povedali tudi pozitivne stvari, tudi sam, pa če je želja, no, če bomo kaj, če bomo kaj močnejši, če bomo kaj hitrejši z obnovo, mi tudi lahko eno izredno sejo skličemo, da damo vse stvari, ki so bile narejene, pa da je v slovenski javnosti, nismo s tem obremenjeni, nismo in tudi pohvalimo. Jaz sem prej pohvalil ministrico za, pa še sedi tukaj državni sekretar za infrastrukturo, na enem projektu. Treba je imeti malo med nogami. In te stvari se predolgo vlečejo. predsednik Vlade pa saj ni včeraj, on reče, da bo v enem mesecu zgradil sto montažnih hiš, po enem letu gre pa na otvoritev hiše, ki so jo zgradili zasebniki, glejte vi ste koalicija, mi smo opozicija, vi pa izvršujete zadeve. In ta ekipa ne igra. Jaz vem, da imajo kolegi iz Svobode izjemno težko delo, ko morajo to zagovarjati, samo dolgo to ne bo zdržalo, ta balonček bo poknil. Vsak naš predlog, vsaka naša priporočila, ki so bila tudi v preteklosti predlagana, tudi danes, so zavrnili, ampak mi s tem nimamo težav. Jaz sem dal prej posnetek, ki je razburkal celo dvorano, predsednika Vlade. jaz predsednik Vlade, pa to nikoli ne bom v življenju, kajne, pa da jaz v 13 mesecih po najhujši tragediji, ki se je zgodila v Republiki Sloveniji, nisem sposoben postaviti ene hiše, pa jaz se izselim iz države. Jaz se izselim iz države in če to vi zagovarjate, če ta kapetan, ta selektor, če se po športno izrazim, če ga zagovarjate,

pa jaz ga bi rad srečal čez pet let, da mi bomo enkrat na štiri oči povedal neke stvari v resnici, da jih bo lahko povedal sproščeno, ko ne bo več v tej ekipi. Seveda še bolj bom vesel, če bo vseh 350

Mi se ne pogovarjamo danes ali bo avtocesta dvopasovna ali bo štiripasovna. Tu ima besedo stroka, ampak da ne znate takšne strokovnjake in tudi tak zakon prilagoditi. Takrat je bila možnost tudi, seveda, ko je Vlada razglasila izredne razmere, tudi te razmere podaljšati, spremeniti zakonodajo, da bi bila boljša, da bi bila bolj fleksibilna. Seveda tu imam, sam sem imel predlog, pa sem že večkrat povedal tudi na odboru, no, jaz bi gospodu Šeficu

Še en moj poziv, da se sprejme ta priporočila, pa mogoče vsaj enega za začetek, ampak glejte, jaz še enkrat zagotavljam, še več stališč bo naše poslanske skupine, še več sej bo in te seje bodo tako dolgo, dokler ne bodo vsi dobili svojih domov, ki so izgubili. Hvala lepa.

Zdaj, jaz bi si želel v tem Državnem zboru večkrat še podobnih razprav, ki jih je imel prej kolega Bržan in pa manj nekih političnih natolcevanj, ki jih je bilo kar, razprava kolega pred mano več kot polna. Zdaj ali je ta sklic te današnje seje, bi rekel, investiran čas in pa vse kar je potrebno v pravo smer, jaz mislim, da je. V končni fazi se strinjam tudi z ugotovitvami enega iz, mislim da je rekel kolega Černač, da je po letu dni, po največji naravni katastrofi, ki je prizadela to državo, kjer je bilo na tak ali drugačen način skoraj dve tretjini države, bi rekel, prizadeto na številnih področjih, da je v končni fazi tudi po letu ni prav tudi, da naredimo ene vrste neke evalvacije. Zdaj ne vem, če je bil namen te evalvacije sklic današnje seje. Moram pa reči, da mi je pa že zanimiv bil sam material oziroma predlog za sklic te izredne seje, ko sem ga bral, sem, mislim, da je nekje na tretji, četrti strani si še enkrat pogledal naslovno stran, če berem pravi dokument. Zakaj? Zato, ker od devetih strani predloga za to današnjo izredno sejo predlagatelji navajajo podatke, pa vse, kar je ta Vlada v tem letu že naredila, uradni podatki. Sem šel pogledat copypas spletne strani Vlade Republike Slovenije o vseh aktivnostih, denarju, sredstvih, skratka vsem, kar je bilo v tem letu narejeno. Super.

prebivalcev, ki so pač živeli v objektih, ki še niso imeli hišne številke in pa posameznih primerov, sam osebno poznam ta primer iz Laškega, ki je bil tudi omenjen, ker sem se tudi obrnil na gospoda Šefica, ker se je gospa, ki je prizadeta, obrnila na mene in moram reči, odzivnost, povratna informacija, kontaktiranje gospe in ne nazadnje sem bil kar presenečen, da je zadeva zdaj tudi evidentirana, in da se bo poskušala v naslednjih korakih tudi z zakonodajo, ki prihaja, tudi za take mejne primere, ki se pač zgodijo, ne moreš vsega predvideti, da se bo to tudi uredilo. Skratka, opozarjamo na nekih neke banalne zadeve, parih primerov za katere ne ve samo SDS pa opozicija, so se na obrnili tudi na nas in pa seveda tudi predstavnike Vlade. Če je kaj bistveno izboljšanega v tem letu dni po teh katastrofalnih poplavah, je tisto, kar je v začetku šepali, je ta komunikacija, komunikacija in pa delo ekipe na terenu. tega leta je, da smo se relativno uspešno spopadali z obsegom katastrofe, kakršna nas je pač prizadela, pa naj si bo od prvega odziva, presenetljivega odziva občank in občanov izraz solidarnosti, pomoči, ko smo odstranjevali pa čistili poplavna območja, stanovanja, hiše in podobno, do ne nazadnje se mi zdi, prvi ukrepi, ki so bili sprejeti v lanskem letu, to je, da smo takrat zagotovili prvih deset milijonov pomoči za prizadete, za nabavo osnovnih sredstev, živil, skratka vsega tistega, kar so potrebovali do nenazadnje po tem, ko seveda se strasti malce umirijo, pa ko smo že po ocenitvi škode, kjer moram reči, da to posebej, da ne pozabim poudariti, danes sem večkrat v razpravi slišal, da poskušate nekako s citiranjem županov, z njihovimi izjavami iz kar nekaj mesecev nazaj poskušati ustvariti neko javno mnenje, da češ, da tu Vlada kaže s prstom na župane kaj niso naredili, česa niso naredili. Jaz moram reči, da pa nisem iz tega poplavnega območja, ampak imam seveda tudi nekaj stikov, tudi ko smo obiskali ta področja, zdaj, če vas spomnim, kolegice in kolegi, od prvih postopkov, ko je bilo treba oceniti škodo in ko so občine opozarjale zaradi relativno kratkega roka, da ekipno ne bodo zmogli, takrat smo prva pomoč smo šli z županom na roko in smo jim dali dodatno pomoč v obliki kadra, da so jim pomagali. Skratka, tudi vsa ministrstva, kjerkoli so imeli pomoč, jaz vem, da je bilo to sodelovanje dobro in tudi trgači ne more biti, saj nam je skupni cilj isti. Se pravi, da čim prej poskušamo normalizirati zadeve dol in za prizadete, ki so ostali brez svojih bivanjskih prostorov, da jim seveda to zagotovimo. Zdaj ko so bili seveda res ostali postopki od tega, da smo zagotovili finančna sredstva, da je pripravljen petletni plan, nenazadnje zagotovljena so finančna sredstva, zelo uspešni smo bili tudi pri črpanju sredstev iz Evropske unije, celo več, kot smo pričakovali, v lanskem letu sto milijonov, v letošnjem oziroma sledi še nekaj, mislim, da tisto nekaj čez 320 milijonov. Skratka, do te mere lahko rečem glede na obseg katastrofe pa vsega tega, da smo zadeve dobro peljali. je pa kdo računal v tej državi, jaz pa verjamem, da se vas je kolegice in kolegi Velika večina vas prej delala tudi v kakšni lokalni samoupravi, kjer poznate te postopke, bi bilo pa res, res noro pričakovati, da bo po enem letu, da bo tudi zagotovljena, pa od vseh zahtev, ki jih moraš imeti, ustrezne, se Občinski prostorski načrt, naj vas spomnim, da traja nekje pet do šest let, da jih te opne sprejemamo in tako naprej. To je realnost, s katero je neko zakonodajno okolje, ki smo ga zgradili v tej državi v teh 30 letih. Ali je zbirokratizirano ali ni, verjetno bi se dalo kakšno zadevo tudi malce drugače narediti, nekaj so jih tudi v tem letu nekatere postopke poenostavili, ampak to so dejstva. Drugo, kar pa dajem seveda popolnoma prav Vladi in pa ekipi, ki se ukvarja s to popoplavno obnovo je pa ta, da so zraven vključili stroko. Danes ste že kar nekateri kolegi prej omenili, te pač posledice teh naravnih sprememb so ujma, ki je bila v lanskem letu, to bo v bodoče naše

danes in bodo jutri še bolj poplavno grožnjo, seveda se je to pa treba svoj čas. In tu, če smo realni, če ne trobimo, pa trosimo politične floskule, pa govorimo tisto, kar bi ljudje radi slišali. se moramo soočiti s temi dejstvi. To je edina prava pot.

kje lahko gradijo, da so postopki dogovorov pa ponudbe, ki so jih dali za te odškodnine, da so v veliki večini sedaj tudi lepo sprejete.

če vzamem prispodobo, vidimo, bi rekel, luč na koncu tunela. Jaz trdno verjamem, da bo ekipa v časovnih rokih, ki so bili danes predstavljeni, zadevo pripeljala do tega, da bodo ljudje malo bolj sigurni, skratka, da bodo imeli podpisane odškodninske zahtevke, da bodo vedeli kje so lokacije, skratka, da se lahko začne v končni fazi tudi graditi. Nam pa ostane, spoštovane kolegice in kolegi, še tisoče cestnih odsekov vodovodov, ki ste jih danes omenili. Zdaj, kdaj so se uspešno čistili, se niso uspešno čistili, posledice tistega imamo lanske, so ekshalirale gor v pač teh katastrofalnih poplavah. Zdaj okrog priporočil, ki ste jih dali tu notri, jaz jih težko karkoli razen to je, pa ni nekaj novega, to ste že parkrat predlagali okrog prenosa teh pristojnosti na občine. Vse ostalo, kar ste predlagali, pa zadeve, ki jih niste vi slišali, pripombe prizadetih, ki jih je slišala opozicija, ki je slišala tudi Vlada in ki jih je nenazadnje z ukrepi, tem, v zakonodajni proceduri tudi naslovila. Tako da, jaz sem za to, da imamo te seje, kjer bomo pregledali, ker nenazadnje danes ni možnost predstavitve, ne vem, kolega Jelena, ki ga razumem, ki prihaja iz krajev, kjer vsak dan živi z ljudmi, ki so ostali brez domov, da pa tudi razumem, če se včasih kakšna čustvena izjava, ki jo verjetno drugače ne bi izrekel, ker je to povsem normalno. In tudi če bodo v bodoče, ne vem, konec leta, jaz bi celo predlagal, da ni to izredna seja, da to sejo skličemo nekako po teh obljubljenih rokih v začetku januarja se koalicija pa, da vidimo kje smo. Pa tisto vse kar smo danes slišali. Nenazadnje ne zaradi nas, prav je, tudi občanke in občani ki niso na teh prizadetih območjih in kjer bo nenazadnje šlo tudi precej javnega denarja, da so obveščeni o samem poteku te sanacije.

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Želela bi se odzvati samo na dve temi. In sicer sredstva občinam namenjena za popoplavno obnovo. Tako kot je bilo že rečeno, danes so občine za popoplavno obnovo prejele 218 in pol milijona evrov, od tega je do danes porabljenih slabih 30 procentov za samo obnovo. Se pravi, občine so bile uspešne pri črpanju teh sredstev, natančno 29,8 Tako da občine imajo na razpolago ta sredstva. Ta sredstva ne bodo vračale, tako kot je že prej državni sekretar Leben povedal v proračun, ampak lahko z njimi razpolagajo v okviru rednega programa. Tiste občine, ki pa so porabile predplačila, pa so bile že pozvane, da pripravijo, se pravi tisto dokumentacijo, ki je potrebna za odprtje proračunskih postavk v avgustu. je mogoče ena tema. Druga tema je pa urejanje vodotokov drugega reda. Ni razlog centralizacija direkcije, namreč direkcija je izredno decentralizirano organizirana, ima osem izpostav. Gre za celovit pristop k urejanju vodotokov. Namreč, vodotok ni cesta. Vodotok ima neke hidrološko morfološke značilnosti, ki jih je potrebno poznati in seveda vsak poseg v vodotok lahko vpliva gorvodno in dolvodno. Vprašanje je, ko občine urejajo vodotoke na svojem območju. Kaj pravzaprav to pomeni za sosednjo občino. Moram reči, da tudi po terenu, ko hodimo in se srečujemo z župani nam tudi povedo za primere, ko so urejali vodotoke v okviru, se pravi občinskih meja, pa je potem ta vodotok spremenil značilnosti. Tako, da tukaj je res treba pristopiti strokovno in je treba biti tudi zelo pazljiv in poznati seveda celotno delovanje nekega porečja. Je pa res, da mogoče v preteklosti, vsaj tako iz komunikacije z občino je razbrati,

Z namenom večje participacije občin smo v letošnjem letu v spomladanskem času obiskali vse občine. Jim predstavili program vzdrževanja in jim tudi posredovali program vzdrževanja za leto 2024 in 2025 v pregled ter pozvali občine seveda da povejo, participirajo na način, s predlogi, da se ti vključijo v sam program vzdrževanja. Eno je vsebinski program vzdrževanja, seveda, drugo je pa potem zagotovitev sredstev za vzdrževanje vodotokov. Tako, da ta del poteka tudi v komunikaciji z občinami se redno sestajamo, ne samo za participacijo predlogov v plan, ampak tudi za namen

Hvala lepa, podpredsednik. Državna sekretarka, morda se nisem najbolj natančno izrazil. Torej, sredstva na MF niso sproščena za koncesionarje, da bi urejali vodotoke, kar je v pristojnosti države, Občine, mislim da, sicer ste me presenetili, da relativno slabo so počrpale teh 280 milijonov do zdaj, ampak smo slišali tudi, da je birokratskih ovir in vsega drugega, ampak predvsem pa skrbi to, da menda pač MF ne sprosti sredstev za koncesionarje, ki bi zdaj lahko delali na urejanju vodotokov, to pa skrbi seveda tudi občine in občane, ki ob teh vodotokih živijo. To sem imel v mislih. In tu, če se da kaj narediti.

bolj kot replika, ampak gospa ni, bi ji rad povedal tisto, kar sem še prej pozabil, pa me je k temu spodbudil podatek okrog tega procenta črpanja s strani občine. Mi se soočamo z občinami, mislim da je bilo nenazadnje tudi s strani Vlade, z občinami, ki imajo zaposlenih par ljudi. Mi smo za to, s tem, da smo razbili na 219 občin to našo majhno Slovenijo, kjer je vsak petelin rad ta glavni v svojem

Hvala. Tudi sami ste ugotovili, da ni replika. Naslednji dobi besedo gospod Andrej Poglajen. Izvoli. Ja, predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani predstavniki Vlade! Dovolite mi, da vas prvič nagovorim v tem zboru kot poslanec in eden izmed vas. Svoj nagovor bom začel oziroma svojo razpravo bom začel s citatom iz gradiva, ki ste ga vsi dobili za sklic današnje seje, in sicer, če citiram: "Poleg vsega pa so vsi ukrepi in zakonodaja namenjeni pomoči prebivalstvu in podjetjem, napisani za dogodek 4. avgusta 2023. Zato se predlagatelji upravičeno sprašujemo, kaj bo s tistimi, ki jim bo hišo zasul plaz, ali jih bo ali jih bodo zajele poplave, napačen datum." Spoštovane kolegice, spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, se opravičujem, glejte, ta napačen datum se je za določen del slovenskega prebivalstva že zgodil. Geovorim o poplavah, ki so se zgodile v juliju in sicer najnatančneje lahko rečem, da je bilo, bom rekel najbolj opustošeno Cerkno. Sam sem se takrat z županom, podžupanom, predsednikom Državnega sveta in pa takratnim ministrom gospodom Brežanom odpravil v Cerkno, pogledal posledice naravnih katastrof, naravne katastrofe divjanja voda in pred tem opravil kar nekaj pogovorov s prebivalci občine in v bistvu vsi so zatrjevali samo eno. To, kar se je takrat zgodilo ni posledica tega, kar navajate predstavniki koalicije, niti to, kar navajate predstavniki Vlade, to ni posledica podnebnih sprememb, ampak posledica nečiščenja in neoskrbe, se

listje ter tudi predvsem kamenje in to je mislim, da ena najbolj ključnih tem, na katero se moramo osredotočiti. Glejte mislim da je tukaj edina pravilna rešitev to kar predlaga Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, omenjenih omenjenega vzdrževanja na občine, kajti sam sem bil podžupan do nadaljnjega in vem, da na občinah dosti bolje poznamo našo krajino, predvsem pa sredstva, ki bi bila za to namenjena, znamo dosti bolje pokoristiti kot centralizirane direkcije. Sicer skozi, bom rekel, pregled neke zgodovine, kar se tiče tega področja ugotovimo, da so se nekatere pristojnosti, kar se tega tiče resnično že prenašale na vlado, govorim recimo o raznih zadrževalnikih za vodo in podobno, vendar pa vlade takrat niso bile sposobne, da bi občinam zagotovile zadostna financiranja za oskrbo oziroma urejanje le teh. Naslednja tematika, ki pa je danes najbolj pereča, pa mislim, da je problematika cestne infrastrukture, govorimo tako o državni, kot predvsem o lokalni infrastrukturi. Glejte problematiko predstavlja predvsem ureditev same infrastrukture. Potrebno je pri tem poudariti, da je v bistvu, da so zakonske dikcije napisane tako, da se usmerjajo predvsem v kontekste vračanja cest v prvotno stanje. Posledično je tudi najverjetneje Vlada skozi zakone oziroma zakonodajo določila katere, bom rekel, relacije oziroma predeli cestnih povezav so za njo prednosti in jih označila kot projekte prednostne cestne infrastrukture, enklatanten primer tega je recimo tretja razvojna os. Vendar pa, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, mislim, da si tukaj v Sloveniji nismo bili vsi deležni iste obravnave. Iste obravnave smo se dejansko nadejali tudi prebivalci ob četrti razvojni osi. Glejte, naravne katastrofe, kot sem že omenil, so v juliju nekatere občine dejansko odrezale od sveta, krajevne skupnosti, lokalne skupnosti, se pravi, občine so poskušale takrat reševati kar se je reševati dalo. Zato je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, če se takrat spomnite, predlagala amandma, ki bi identično obravnaval tudi četrto razvojno os, kot je obravnavana tretja razvojna os. Na žalost ste takrat koalicijski poslanci ta amandma zavrnili, utemeljitev pa ste navajali, da se bo sanacija predelov četrte razvojne osi reševala drugače. Na tem mestu po enem letu in dveh mesecih vas predstavniki koalicije in predstavniki Vlade sprašujem, kako drugače, in predvsem, kdaj bo ta drugače prišel tudi v naše kraje. Finančna shema oziroma proračun države ter predvsem tudi Ministrstva za infrastrukturo prikazuje, da v bistvu kar se tiče investicij in projektov v dano območje, so v bistvu večji izdatki predvideni po letih 2028, predvsem pa po letu 2035, pri tem se nam poraja predvsem vprašanje, ki se nekako drži prvotnega dela moje razprave in sicer, kako naj sploh vračamo ceste v prvotno stanje, če so bile že v prvotnem stanju dotrajane, poškodovane in predvsem, bom rekel, praktično skoraj neuporabne. Predvsem pa se pri tem tudi sprašujemo zakaj je nekateri del Slovenije, ki je bil deležen istih naravnih katastrof, nekako obravnavan drugače, medtem pa smo mi ponovno, bom rekel, porinjeni na stran in mislim, da je zadnji čas, da se nekako prebivalce te regije ne vidi kot, bom rekel, sestavni del naše države, ki v bistvu prispevajo kar veliko tudi v proračunsko blagajno, tudi brezposelnost je nizka, na konec koncev pa smo dobri le za to, kar sem prvo omenil

spoštovani podpredsednik, gospod Danijel Krivec, spoštovani poslanec gospod Poglajen, cenjene poslanke in poslanci. Hvala lepa za to priložnost, da lahko tudi s strani Ministrstva za infrastrukturo povemo, kaj vse smo v tem času Ko se je 4. aprila lani zgodilo to neurje, je na državnem cestnem omrežju bilo kar 190 delnih ali popolnih cestnih zapor, 584 kilometrov tretjina slovenskega državnega cestnega omrežja je bilo poškodovanega in na Ministrstvu za infrastrukturo smo se s koncesionarji zelo potrudili in do konca lanskega leta vzpostavili prevoznost po skoraj celotnem cestnem omrežju. Lani smo za zagotovitev prevoznosti, interventne prevoznosti zagotovili kar 40 milijonov evrov, v letošnjem letu so podpisane pogodbe za približno 50 milijonov evrov, 18 javnih razpisov za izvedbo del je v tako da vlaganja, ki jih namenjamo za to, da živimo bolje, za to, da se infrastruktura obnovi na način, da bo podnebno odporna, to ponavljamo, torej mi ne vračamo, mi ne zato, da bomo na enak način obnovili prometno infrastrukturo, ampak da bo odporna na podnebne spremembe, to pomeni, da bodo mostovi višji, da bodo ceste nekoliko dvignjene nad poplavnimi vodami, ki so bile ugotovljene, da bodo popusti narejeni tako, da bodo prevajali ta neurja. Kar se tiče lokalne infrastrukture, država oziroma ministrstvo za to ni pristojna, za to so pristojne lokalne skupnosti. Kar se pa prednostne obravnave seveda določenih cest tiče, govorimo o tretji razvojni osi, zakonodajalec in je, torej pravniki vedo jasno povedati, da je potrebno izjeme v zakonu jasno zamejiti prostorsko, zato ker to pomeni odstop od zakona in vemo, da izjeme v zakonu zmanjšujejo pravno gotovost in pravno varnost. Torej zato, da smo lahko, da smo lahko naredili tako izjemo v zakonu, so jo morali ustrezno utemeljiti, kar pa ne pomeni, da se tudi na četrti osi, bom rekel, nič ne dogaja. Ravno po seji, takrat pred parimi meseci smo imeli sejo v Državnem svetu na to temo, Državni svet je sprejel določene sklepe, tudi pozdravil, bom rekel, napore Vlade in ministrstva. Glede na to, da imamo rekordne proračune za vlaganje v prometno infrastrukturo, letos celo bo ocenjena realizacija znašala približno 424 milijonov, res je, šlo bo za odpravo, večji del bo šlo za odpravo torej, posledic poplav za to, da bo infrastruktura podnebno odporna, ampak mislim, da bojo že v naslednjih letih se ta delež zaradi tega, ker bo ta infrastruktura odpravljena, popravljena, se bo tudi drugim, drugim, drugim odsekom namenilo več sredstev in bo infrastruktura po vsej državi, bom rekel, v boljšem stanju. To nakazujejo tudi podatki: še pred desetletjem je bilo v primernem stanju cestne infrastrukture samo zgolj 30 % cest, zdaj ta delež približno 50 %. Jaz bi si želel, da bi 100 % cest bilo v ustreznem stanju, ampak v bistvu z napori, ki jih vlagamo, bomo zagotovili, da se bomo temu deležu tudi približali. Hvala lepa. Hvala. Replika, kolega Poglajen, izvoli. ANDREJ POGLAJEN (PS SDS): Ja, predsedujoči, hvala za besedo. Gospod državni sekretar, hvala za te odgovore. Mislim, da se tudi v skladu z omenjenim posvetom, ki ste ga omenjali, o samem, sami četrti razvojni osi. Vendar se nisem, v svojem vprašanju oziroma razpravi se nisem osredotočil na to zakaj, zakaj ni zakona oziroma zakaj ni četrte razvojne osi v omenjenem konceptu prednostnih infrastrukturnih projektov. Predvsem sem se osredotočil na to, da imamo ob narejeni primerjavi, se pravi, četrte in tretje razvojne osi nekako identično situacijo, vendar je ena izmed njih bila uvrščena v prednostni infrastrukturni projekt, druga pa ni bila. In to je tisto, kar poraja potem vprašanje na ta, na to zagotovitev, da se bo ta problematika urejala drugače - kako drugače? Leto in dva meseca sta do takrat, mi pa še nismo dobili nobenega odgovora na to vprašanje. In še enkrat poudarjam, gre se za zelo pomembno, bom rekel, prometnico, ki je bila zelo, zelo poškodovana v času naravnih ujm v juliju leta 2023. Jaz mislim, da

Hvala za besedo. Ker je kolega, poglej, tamle citiral, bom tudi jaz začel s citatom Niccola Machiavellija ga poznajo, vsaj iz opozicije, dobro, ki je rekel, da cilj opravičuje sredstva in pa politika in morala si nista sorodni. Da cilj opravičuje sredstva, zato je tudi sklicana ta izredna seja. Jasno, da se lahko tudi zavaja in prikazuje vlado kot neoperativno, po drugi strani pa direktno, da se diskreditira premierja, Vlado, kabinet Vlade, ljudi v kabinetu Vlade, ki so zadolženi za popoplavno obnovo.

In moram reči, da je Vlada odreagirala tako kot je treba, gasilci, civilna zaščita, vojska, posamezniki, posamezne organizacije, civilne, potem tudi mednarodna pomoč. To je pripomoglo k temu tudi, da ni bilo veliko žrtev. Vsaka žrtev je preveč, ampak res z njihovo to iniciativo se je tudi to zmanjšalo na minimum. kot ste govorili na koncu, ko je bila potem ocenjena tudi škoda, ste rekli, da je to napihnjeno, na koncu je pa prišlo do tega, da je pred kratkim je v bistvu Bruselj zneskom pomoči, ki ga je v Republiki Sloveniji namenil za, iz solidarnostnega sklada, v bistvu še povečal. Zdaj pa, če gremo nazaj na to kar sem govoril od Machiavellija malo ali pa tamle kolega Poglajna, ki je rekel podnebne spremembe, ta zadeva ni prišla zaradi podnebnih sprememb. Mirno lahko povem, da ja, podnebne spremembe so tiste, ki so pripeljale do takih nalivov in stvari, ki se ne dogajajo samo v Sloveniji, če pogledate po svetu, so katastrofe čedalje pogostejše, čedalje hujše, in to se bo dogajalo. In da do tega ne bo prišlo, jasno, se tudi pripravljajo DPN, poplavne karte in vse je treba na novo pripraviti. Tudi zdajle je kolega Rajh, sekretar govoril o tem, da je treba tudi infrastrukturo, vsa zadeva se mora ojačati ali dvigniti, kakorkoli, mostovi ojačati, ne samo na stoletne vode, ampak na 500 letne, tisoč letne vode. In to niso šale. Imeli smo podjetje PUH, to je bilo Podjetje za urejanje hudournikov, leta 50 ustanovljeno. 2012, katera Vlada je bila, takrat je šel v stečaj, 2012-2013 druga Janševa vlada, točno tako. Sicer so to počasi pripeljali do tega, ampak takrat je to eskaliralo in nastali so štirje koncesionarji. Bom zdaj kar prebral, ti štirje koncesionarji, ki namesto, da bi čistili te vodotoke, ti so tisti krivci, da se ti vodotoki niso očistili tako in to lahko tudi iz lokalnega okolja lahko to vse bi dobili tudi te odgovore. iz 2023, pa si ga preberite: Do državnih poslov prek zakupa oglasov v medijih SDS: Štiri podjetja, ki imajo državno koncesijo za urejanje vodotokov, naj bi v zameno za državne posle financirala medije povezane s stranko SDS oziroma njenimi člani in simpatizerji. Ja, to je to. To so ta podjetja. Od spodaj pa še vse navedeno pod člankom, točno zneski za katera podjetja, koliko za Novo TV, koliko za Domovino in za vse te vaše medije. Ja, to je zgodba. Potem na drugi strani, naredili ste eno hišo, zasebniki. Jaz sem vesel za to družino, da je to hišo dobila. Če je pa kaj, sem pa to vesel, da je ta hiša postavljena in tudi vsi smo se tega veseli. Morate pa vedeti, da je tu zadaj 343 objektov in te objekte kam bomo umestili je treba imeti strokovnjake od zadaj, ki te stvari urejajo. Jaz verjamem kolegom, ki so zadolženi za obnovo, da bodo to zadevo speljali tako, kot je treba in da so strokovnjaki tisti, ki bodo, da nas ne bo čez par let par let doletelo, pa se bomo zopet spraševali, zakaj je prišlo do poplav in zakaj so nekateri zopet ostali brez domov. Tega nočemo in nikakor nočemo, da bi še ena generacija si delila to žalost, ki jo zdaj čutijo tisti, ki so izgubili domove. In še zadnje, dajte se spomniti, rekel je kolega Podkrajšek, 11 mesecev niste naredili nič, tudi hiše niste postavili. Jaz bi se izselil, če bi bil predsednik Vlade. Ja, in lahko se kar izselite. Vam povem, 2004 po tistem potresu v Kobaridu, zgornji Soški dolini, še zdaj sem gledal pred kratkim v medijih in po televiziji je bilo da še kar ljudje jokajo, ker stvar ni rešena. Vi bi nam pomagali iz leta 2004, ko ste bili na Vladi, ko bi morali to rešiti niste rešili in vi bi zdaj nam pomagali. Prosim, obujte škornje, ko nam predlagate pa vsem pojdite gor pa rešite to stanje, ko je ostal ali pa vsaj povejte za katere hiše gre pa bomo še to zraven umestili, da se bo videlo katera vlada je operativna. Težko te stvari poslušam resno. Pa še, evo, bom za konec povedal, da še na odboru, ko smo imeli samo toliko, da povem, ta / nerazumljivo/ cilj opravičuje sredstva. Imeli smo tudi osebo iz Civilne iniciative iz Polzele. In jasno, ko je pohvalila Vlado, določene stvari da jih je lahko pohvalila. Ja, poslušajte, iz opozicijskih strani sem mislil, da bodo pulili mikrofone. Vse je bilo proceduralno, vse samo, ker jim ni jasno, da lahko nekdo tudi to pohvali. Jasno, ker vaš sistem je samo, kako pljuvati in kako zbijati rating tej vladi, ker jasno, borba za oblast je sladka in to bi radi čutili, ampak ne bo tako enostavno, ker bomo tudi za tiste, ki govorite, da da so trenutno ne vedo, kaj se bo zgodilo bomo tudi za tiste družine poskrbeli tako, da noben ne bo ostal brez strehe, to vam sigurno zagotavljam. To pa bo tudi zdaj pa hvala ekipi, Vladi, ki skrbi za popoplavno, da nadaljuje in naredi zadeve take, da bodo dolgoročno vzdržne in da ne bi prišlo še do kakšne takšne katastrofe.

Ja, mogoče sem bil malo narobe razumljen. Kolega Uranič, jaz sem že zadnjič na odboru povedal, mislim, da vam bo to godilo. Kolega Rezarja ali bi bil predsednik Vlade ali pa vi bi prav gotovo nekaj objektov bilo postavljenih. To je dejstvo. kar se tiče medijev pa SDS, pa poplav. Tu mislim, da ste šli čisto mimo, kolega Uranič, potem smo tudi mi krivi za kakšne grške poplave pa avstrijske poplave. Je pa neka dejstva, to sem že zadnjič na odboru povedal, glejte, gospod Uranič, tega se ne da braniti.

niti pri eni stanovanjski hiši pa ne gre. Vi že eno leto zagovarjate ministrico z računalniki. Zadnjič je celo dala izjavo, da če kupiš avto pet let star, se vseeno isto lahko voziš. To so stvari neodgovorne. In tisti ljudje, ki z državnim denarjem to počnejo, kar počnejo eni vaši ministri pa tudi seveda predsednik Vlade, to ni v redu. In še enkrat, da zaključim, niste v redu razumel. Tega, da Vlada Republike Slovenije štirinajst mesec teče, ni postavila ene hiše, je za odseliti Slovenije.

Zdaj jaz bi se želel vrniti nazaj nekako na te objekte, kateri so bili na seznamu za odstranitev, pa so zopet odstranjeni iz teh seznamov. Kot je bilo rečeno, sem bil tudi pri enemu izmed teh ljudi, katerih Zgornje Savinjske ni tako malo, je pač letela kritika na račun obveščanja za odstranitev teh objektov. Namreč ljudje so dobili po pošti domov tak obrazec, katerega so pošiljali z naslova Vladne službe Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. Veliko ljudi je bilo razočaranih, kajti na tem obrazcu ni bilo niti imena, pa priimka (Nadaljevanje) Tako, da nekateri so mislili, mogoče pa to ni res, da so se pač na pošti oziroma da so se pač tam na tej službi zmotili, ko so jih o tem obveščali,

njihov objekt na seznamu za rušenje, rekli so jim tudi, naj nič ne vlagajo, naj nič ne urejajo, ker od tega ne bodo dobili ničesar povrnjeno. Potem je bil pa 8. 1. tudi uradno objavljen ta seznam teh objektov in ljudje so pač živeli v upanju, da bo zadeva šla v to smer, na kar so pa dobili 27. 6. 2024 obvestilo o umiku njihovega objekta s seznama. Jaz sem bil pri njih ene tri tedne nazaj in ljudje so pač ugotovili oziroma ugotavljajo, da je njihov objekt še zmeraj na seznamu za uradno, je še zmeraj na seznamu za odstranitev. Pa kot sem že prej rekel, niso dobili niti sredstev upravičenci teh objektov za to obnovo, 20 procentno. V začetku je seveda bilo logično, sedaj je pa to že druga zima. Ti ljudje so takrat niso imeli kam iti, hiše niso bile tako uničene, bile so pa izpostavljene poplavam, dalo se je v zgornjih štukih nekako živeti, in so si za silo uredili domovanje, to stavbno pohištvo in tudi ogrevanje. Zdaj pa pred vrati že druga zima in zdaj ne vejo, kako naprej. Ali je njihov objekt še uradno na seznamu ali ni in kdaj bodo ti seznami posodobljeni, da se črtajo tisti objekti, kateri ne spadajo tja ter kdaj bodo dobili sredstva. Potem bi še, pa nadaljeval, tukaj, prej sem uvodoma tudi omenil, da v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pričakujemo, da se finančna sredstva, namenjena za obnovo po poplavah in zemeljskih plazovih namenja izključno za te namene. Zdaj, prej je kolega Podkrajšek predstavil nakup te sodne stavbe, pa teh zadev, mogoče malo manj odmevnih, je bilo kar veliko. Jaz bi omenil, še zdaj ne vem, kakšni so bili stroški tega natečaja Ministrstva za solidarno prihodnost, v katerem so ti, ki so se prijavili na ta natečaj, predlagali neke rešitve objektov umeščanja v prostor neke tipske hiše, katere pa, kot je rekel prej gospod državni sekretar Šefic, nekako se ljudje odločajo za individualne gradnje, dvigujejo, mislim se odločajo za dvig sredstev, katera so jim bila namenjena pri oceni škode. Pa me zanima ta ta javni natečaj, jaz zdaj ga ne bom na široko bral, kateri so bili pa kateri niso, ampak te tipske hiše, ne vem kako kaj spadajo v to našo krajino, ali so primerni za družine ali niso, so nekega takšnega, takšni projekti, da se lahko tudi povečajo, ampak mislim, da je bil ta razpis tudi nekaj podobnega kot nakup te sodne stavbe, da se mogoče malo preveč denarja razmetava po teh raznih razpisih. Potem smo bili priča tudi, še nedolgo nazaj, smo lahko zasledili na v medijih, da je skoraj pol milijona evrov Vlada odobrila za nakup nekih stražarskih hišic, pisalo je celo ptičjih hišic. Zdaj kot pravijo, bo ena hiša, katera baje že stoji, je na Gregorčičevi 25, to se pravi, pred stavbo Vlade. Ta bo stala slabih 70 tisoč evrov, druge bodo pa na različnih lokacijah, Erjavčeva, Šubičeva, tule pri Državnem zboru, Ministrstvo za notranje zadeve pa pred ambasadi. Zdaj, če bi

če je ta hiša vredna, kot piše tule v tem izračunu, 91 tisoč evrov, zdaj poznamo to hiško, ki je tam, je, mislim, da je 2 × 2 metra, ta tudi ni večja, če je to vredno 91 tisoč evrov, jaz ne vem, kaj je potem, koliko je potem hiša vredna enega poplavljenca. Tule je še, tule je še ena ta hiška, stražarska, katera stoji, mislim, da pred Vlado. Jaz bi rekel, da je to razmetavanje z javnim denarjem, da je v posmeh vsem državljankam in državljanom, kateri plačujemo davke in v posmeh vsem, kateri so bili prizadeti po poplavah, da v tem času, ko nismo uspeli rešiti v 13 mesecih niti ene hiše, nismo uspeli izdati niti enega gradbenega dovoljenja, pa se tule igramo. Bi rekel, malo počakajte no, vsaj ene dve leti, da postavimo vsaj ene dve tretjini hiš za te poplavljence, pa boste šli potem v realizacijo tega projekta. Tako, da jaz bi rekel, da tule ste v glavnem vsi tisti, kateri imate tudi besedo pri teh projektih, če jo imate, da se stvari malo zaustavijo, no, in da se ne razburja ljudi po nepotrebnem. Zdaj, prej sem pač opazil tudi ministra za oziroma državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, tudi v Zgornji Savinjski, kjer je bila pred kratkim na obisku ministrica Alenka Bratušek, so se ljudje tam ob tam ob enem projektu urejanja infrastrukture nekako spogledovali med sabo, ni jim bilo čisto jasno, ko so urejali odsek ceste v strugah, so pač prišli do projekta in v tistem projektu je bilo tudi sprojektirano, da pride ob cesti pločnik in javna razsvetljava. Zdaj, ne vem, struge so bile, pa so bili ljudje veseli, so bili veseli, ker nekaj še bo sigurno nekaj časa tam živelo v strugah, da dobijo javno razsvetljavo in pločnik, na kar je bilo pa rečeno, da bo ta projekt menda popravljen in da da pač iz tega projekta bo to odstranjeno. Zdaj me zanima, verjetno je ta izvajalec, ko je podpisal projekt, dobil tudi določena sredstva oziroma jih bo dobil. Mislim, da je to tudi malo smešen odnos oziroma malo čudno vse skupaj, da se gre v take tipske projekte na tistih področjih, ko vemo, da so stvari malo drugačne kot pa kje drugje. Tako, da hvala lepa za vsa pojasnila.

eno, bom rekel, pojasnilo. Prvo, kar je je treba povedati, da seveda še enkrat, ker je bilo tudi vmes očitno malo še vedno dvomov, za vseh 343 objektov je popolnoma jasno s strani stroke, tudi potrjeno, kateri so za odstraniti in kateri ne, tu ni nobene dileme. Za teh 85 objektov, ki je bilo umaknjeno iz seznama, so bili seveda vsi lastniki o tem obveščeni. Res je, z elektronsko pošto, s povabilom, da pridejo na predstavitev, ki je bila tudi izvedena, in sicer tako, da smo jim najprej seveda pojasnili situacijo. Drugič so predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode je bila, kaj so pokazale te strokovne podlage in zakaj je bila predlagana takšna odločitev. Predstavniki Državno tehnične pisarne so jim razložili, kakšen je nadaljnji postopek, tudi glede sanacije. Pojasnjeno jim je bilo tudi, kakšni so nadaljnji postopki, tako glede predplačil in mi smo takoj seveda Ministrstvo za naravne vire obvestili o tem, da so nekateri objekti umaknjeni iz seznama in so bili dani v ta preplačila, mislim, da zadnji, ta sveženj teh preplačil gre v tem mesecu ven. Tako da seveda in na tem sestanku, ki so bili nekateri tudi malo daljši, je bilo zelo natančno, kot sem rekel, pojasnjeno in dana možnost, da vsak posebej tistega, ki je zanimalo za prav posamezni objekt, tudi dobi še dodatne informacije, tako da so, smo mi in strokovnjaki ostali dalj časa tam in se tudi vsakemu potem individualno pogovorili. Tako da vsak, ki se je odzval temu povabilu, in jaz mislim, da praktično so se vsi, mislim, da je eden, dva morda sta se opravičila, ker je bilo več teh predstavitev, seveda so dobili zelo natančno informacijo, zakaj so umaknjeni in seveda tudi kakšni so nadaljnji postopki. In drugo morda poseže malo na začetek leta; tudi ko je bil seznam pripravljen in tudi objavljen, smo z vsakim posebej od teh lastnikov imeli individualne pogovore in tudi na podlagi tega dali potem kratke zabeležke in z njimi seveda imamo zelo intenzivne, bom rekel, stike bodisi preko elektronske pošte bodisi osebno preko telefona, tako da vsak, ki zahteva informacijo, jo dobi. Mi se zelo trudimo, da je, da so te informacije praktično v roku dneva ali dveh, včasih pa seveda moramo tudi za kakšno informacijo preveriti. Če je kaj, je tudi kdaj kakšen dan več, ampak v glavnem zelo hitro poskušamo oziroma dajemo ta ta pojasnila. Toliko mogoče, da res ne bi bil kakšen vtis, da nekdo ni vedel ali ne ve. Na ta način je bilo izvedeno in jaz moram reči, da so bili ti pogovori zelo konstruktivni in seveda vsak, ki ima še morda kakršnokoli vprašanje, vedno so vse naše komunikacijske poti odprte praktično tudi ob sobotah in nedeljah, tako da ni vprašanja, da ne bi dobili odgovora. Hvala lepa.

Nabor 12 hiš je bil pripravljen preko razpisa z javnofinančnimi sredstvi. Nesmiselno bi bilo, da te projekte, te tipe hiš ne bi uporabljali naprej. Tako kot smo že povedali tudi na različnih odborih, bodo te hiše uporabljene v dveh scenarijih, ki jih peljemo čez DSU. Eden je v scenariju dva, ki sem ga že velikokrat tudi pred vami omenil, in sicer ta, ko bo upravičenec še zmeraj sam gradil svoj objekt, ampak bo prosil DSU za nekatere nasvete, od tega kateri so primerni izvajalci, da lahko zgradijo objekt v v takem obsegu, kot se cenitev, te bodo določeni po predhodnem postopku javnega naročila, in pa seveda možnost izbire med temi objekti, ki so bili na javnem razpisu zadnja stvar, ki jim bo v tem postopku nudena, je pa, kot sem tudi že omenil, polna gradbena pogodba z vsemi elementi kot varovalka, da bi, da nekdo upravičence prinesel okoli. V samem tretjem scenariju, kot sem ga tudi že omenil, je pa vezano na to, da DSO naredi v imenu države sam objekt. V tem primeru bodo pa trije najbolj primerni objekti iz tega razpisa uporabljeni, in sicer najmanjši objekt, srednji objekt in pa objekt ali tipa dvojček. In ravno v tem tednu usklajujemo z DSU metodologijo, na kakšen način se bodo objekti pripravili za to, da se bo lahko pristopilo k upravičencem, k tistim, ki bodo to pomoč potrebovali. Hvala.

Takole bom rekel; jaz se pa pravzaprav z načinom razprav predlagateljev te seje nikakor ne morem strinjati. Res je mogoče, da je fajn, da se naredi nek prerez stanja, ampak na tak način kot smo to soočeni bili zadnjič na matičnem odboru pa danes, z nekaterimi stvarmi pa res ne morem strinjati. Tisto, kar sem recimo opazil, je to, da ste mnogi od poslancev predlagateljev, torej SDS, pravzaprav cel čas ponavljali dva stavka:

Potem sem pa malo razmišljal, saj sem tudi že na odboru povedal, kako dolgo pa se povprečno v Sloveniji gradi hišo. Recimo, da imam parcelo, da imam tudi finančna sredstva, ali bom zgradil hišo v pol leta, v tri četrt leta. Res. Po enem letu še verjetno niti gradbenega dovoljenja ne bom imel, kaj šele hišo, če recimo čisto tako praktično pomislimo, pa odmislimo vse tisto kar smo danes čutili obrazloženo s strani predstavnikov Vlade, kaj vse pa je bilo dejansko narejeno. Po drugi strani, vsak bi lahko danes našel tudi če bom jaz šel okrog spraševati ali te prizadete ljudi ali neke prizadete občine. Sigurno boš lahko našel neke posameznike ali pa neke občine, ki jim kakšna zadeva, ki je zdaj še v reševanju, ni všeč ali se ali časovno ali kako drugače, ampak prav bi bilo pa, da se pove, da obenem pa je v tisti neki občini ali pa na nekih primerih, da je pa večina zadev pa že dejansko rešena, in da zadeve potekajo ker potem samo vlečemo ven neke posamezne parcialne primere, in jih zlorabljamo za neko bom rekel, antipropagando glede doslej opravljenega dela Vlade in vsega ostalega. No, in seveda, Vlada je prišla z informacijami, danes smo slišali vsa pojasnila. Jaz se zahvaljujem vsem predstavnikom, vsem državnim sekretarjem in sekretarki, ki so danes tukaj z nami, da so podrobno razložili kako daleč so postopki, in da smo dejansko, da je bilo res v tem času opravljeno pravzaprav ogromno delo. Danes smo slišali vsa pojasnila, vse postopke, ki so jih vsi vpleteni v obnovo, ki se izvajajo, torej njihove dolžine oziroma časa reševanja po mojem pač kljub mnogim optimizacijam se verjetno v tistem času lanskega septembra, ko smo bili vsi še pod vtisom katastrofe in smo pomagali odpravljati posledice na terenu, vsekakor se torej tega takrat ni dalo natančno oceniti in kaj vse se bo še v teh postopkih vse pojavljalo, ampak danes vemo, da je res bilo ogromno že opravljenega. Postopki glede nadomestitve na gradnje hiš so zajemali, najprej v prvi fazi predvsem opredelitev ali recimo neka posamezna hiša lahko ostane tam ob reki ali ne. To se mi zdi, da je bilo mogoče danes malo premalo poudarjeno, da je tukaj bilo že v začetku tega časa, o katerem se danes pogovarjamo, pravzaprav opravljeno zelo veliko in strokovno delo, kajti to je delala stroka in od tega je bilo dosti odvisna, še zdaj na koncu vam je gospod Šefic ravno razložil kako je s tem seznamom umikom ali ne. Po moji oceni je te zadeve izdelala stroka in šele nato so se lahko končali ali pa se bodo lahko končali vsi občinski postopki za sprejemanje teh načrtov in šele nato so se lahko opravile cenitve, kar so se zdaj tudi opravile in potem šele pridejo postopki gradbenih dovoljenj in same gradnje. Tudi okoli hiše je bilo vse razloženo že danes. Potem pri cenitvah je spet tako, vam je lepo razložil gospod Šefic, torej, velika večina prizadetih je z opravljenimi cenitvami zadovoljna, no, vi pa pravite, da niso zadovoljni s cenitvami. Se pravi, je Če pa gledam še malo širše. Je bilo tudi danes premalo poudarjeno dejstvo, da so bile vse nujne sanacije vodotokov končane že v mesecu juniju, se pravi, da so nekako bili vodotoki povrnjeni vsaj v tisto stanje, v katerem so bili pred poplavami. Minister Novak je na začetku navedel zelo natančne podatke tudi okoli vsega tega in pa infrastrukture, podobno je bilo s sanacijo cest, mostov in druge infrastrukture. Omenil bi tudi sistemski pristop, ki ga je v letošnjem letu uvedlo Ministrstvo za naravne vire in prostor tudi na področju vzdrževanja, bodočega vzdrževanja in pa investicijskih del na vodotokih, se pravi, da se iz vsega kar se nam je zgodilo, tudi nekaj naučimo, spremenimo in zadeve potem naprej delamo razvojno. Imeli so, državna sekretarka je malo prej to na kratko tudi omenila, dejansko sestanke po celi Sloveniji z vsemi občinami in drugimi deležniki, za vsa porečja, tudi recimo porečje Drave, kjer v teh poplavah sicer ni bilo tako hudo kot mogoče, kot kje drugje, pa vendar je tudi to ena od zadev, ki se dolga leta že pušča ob strani. TRAK: (SC) – 15.45 (nadaljevanje) bilo je že dosti povedanega, pa ne bom ponavljal, mejni primeri bodo obravnavani v zakonu. Pohitritev postopkov. Ne razumem, zakaj ste predlagali tak sklep, sami pa v vašem mandatu niste čisto ničesar pohitrili. Eno stvar ste, da ne bom krivičen. NVO ste vrgli ven s postopkom izdajanja gradbenih dovoljenj, kar smo morali potem mi takoj popraviti, ko smo prišli, ker je to bilo nedemokratično. To je bil edini poskus pohitritve vaše. Torej, Torej, s temi sklepi očitno niste mislili resno, saj niti osnovnih pripomb niste upoštevali, ki jih je podala Zakonodajno-pravna služba. Jaz sem, recimo, na odboru pričakoval, da boste vsaj popravili tisto napačno dikcijo, ker mi ne moremo v Državni zbor pozivati Vlade, lahko samo Vladi predlagamo, zaradi načela delitve oblasti. Zato seveda tudi teh sklepov nisem podprl in upam, da se ne čudite zakaj vaši pravno slabo zapisani, vsebinsko pa neprimerni sklepi niso bili sprejeti. Iz navedenega je zame večkrat razvidno, da ste si v SDS s sklicem te izredne seje dejansko samo kupovali medijski prostor za politizacijo in neutemeljene kritike Vlade tudi z izkoriščanjem stiske prizadetih ljudi in občin in to ostro obsojam prav tako tudi različne poskuse, da še v to razpravo mešate tudi neke druge zadeve, ki s tem nobene zveze, nimajo, ne tiska, ne razpis za hiše, ne hiške za čuvaje, ne nič.

Spoštovani podpredsednik, hvala lepa za besedo. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Zdaj na začetku naj povem, da me zelo čudi nervoza oziroma nestrinjanje, da se leto po poplavah v Državnem zboru pogovarjamo kaj smo kot država naredili za naše ljudi v enem letu. Poglejte danes je prilika, da koalicija pove kaj so storili dobrega oziroma prav. Opozicija pokritizira kaj ni bilo storjenega in to naj bo pač spodbuda vsem deležnikom pa v končni fazi tudi nam, ki sprejemamo zakone, da pospešimo vsak po svojih možnostih, da se ta popoplavna obnova čim prej zaključi. Zdaj poslušamo raznorazne kritike. Malo prej je kolega Lah nas spraševal, če vemo koliko časa se gradi ena hiša. Ampak glejte, vi ste jih obljubljali oziroma vaš predsednik jih je obljubljal sto na mesec, tako da to morate njega vprašati, če on ve, mi vemo, ker smo jih tudi sami zidali. Tako da vaše obljube so bile, ki določene, niso bile izpeljane in jaz mislim da imamo kot opozicija prav zagotovo vsaj to pravico, da to pokritiziramo. Zdaj, v razpravi se vidi, imamo ljudi, ki so bom rekel, bili osebno oškodovani v poplavah. Ljudi, ki so kot naš kolega Jelen, ki so ogromno časa prebili in ga še prebijejo med ljudmi in jim skuša skušajo pomagati. Tako da jaz razumem, tudi če je kdaj kakšna izjava bolj čustvena, ne, če si ti eno leto med temi ljudmi, jaz verjamem, da se te to zelo dotakne. Tako da jaz to jemljem sploh napore kolega Jelena, pa Bojana Podkrajška dejansko za željo po pomoči tem ljudem, da se ta situacija čim prej reši. Tudi sam prihajam iz krajev, ki so bili poplavljeni, ki so jih poplave prizadele, na srečo brez smrtnih žrtev. Ne rabimo se pogovarjati ali bomo kakšno hišo razen vrtca v Mengšu prestavili. Ampak dejstvo je, da se je to dotaknilo tudi nas in dejstvo je, da na začetku določene stvari niso funkcionirale. Dejstvo je, da tudi za vse prav zagotovo ni bila kriva ta vlada ne. Ampak en pomislek, ki ga sam že večkrat izpostavim je ta višina škode. Po mojem mnenju je ta višina škode zelo prenapihnjena. Zdaj, s kakšnim namenom, ne vem. Tudi državna sekretarka je prej povedala številko, koliko denarja je bilo namenjeno občinam in koliko so ga dejansko počrpali. To je, bom rekel, mogoče en signal razmerja,

bom rekel, se bojim, da se nam ne piše glih najboljši časi. In logično je, da smo do neke mere kritični, ko po eni strani beremo

In jaz verjamem, da se vsi ti podjetniki sprašujejo, ali je ta denar, tako kot je bilo že prej enkrat omenjena namenskost porabe sredstev, ali je bil ta denar dejansko namenjen za reševanje popoplavne obnove. Tako da tukaj, bom tako rekel, z moje strani kar nekaj pomislekov jaz mislim, da legitimnih, in je prav, da na te, da na te stvari opozorimo. Sam prihajam iz, kot sem rekel, konkretno iz Trzina, poleg tega imamo sosednjo občino Mengeš, ki je bila zelo, zelo prizadeta, del Domžal, višje gor Komenda in tako naprej. Dejstvo je, da na srečo se bo večino stvari, bom rekel, posaniralo, določene stvari, kot prej omenjeni Mengeški vrtec, tudi s pomočjo malo sreče kot veste, so dobili dodatna nepredvidena sredstva, da bodo lažje te stvari speljali. Ampak skrbi me, mi bomo to posanirali, kaj pa potem? V petek, na Odboru za finance je državni sekretar Leben rekel, da bodo slabo spali iz nedelje na ponedeljek, ker je bilo predvideno veliko deževje. Na srečo, kot kaže, hujšega ni bilo. Ampak jaz, če gledam iz našega kraja, mi smo bili v bistvu neka kolateralna škoda. Se pravi, Trzin kot tak ima sicer majhen potok Pšata, podobno Mengeš. In mi smo dobili kompletne vode iz tega krvavškega zaledja, smo dobili v naše kraje. Voda ni prišla po potoku, ampak po cestah. moje glavno vprašanje je, kje pa smo mi z ukrepi za naprej. Eno je popoplavna obnova, ki je prav zagotovo zelo pomembna in jo je treba maksimalno pospešiti. Ampak statistično je sicer zelo malo verjetno, da bi se taka stvar ponovila v, bom bom rekel, v kratkem času, ampak kljub temu, lahko se nam zgodi, da mi stvari posaniramo, recimo konkretno pri nas v naši občini smo imeli praktično vse občinske objekte pod vodo. Večino, to smo posanirali. In jutri se nam lahko zgodi nekaj podobnega in bomo v isti situaciji. V mislih imam zadrževalnike, o katerih se pa po moje premalo govori in to ni stvar, mi se o obnovi pogovarjamo, stvar leta, dveh, treh in tako naprej. Hiša se zgradi, recimo, v relativno kratkem času lahko, to terja pa malo daljše postopke. In jaz bi tukaj prosil oziroma pričakoval malo več naporov, dejansko kar se tiče preventive za naprej, ker kot kaže bodo edino zadrževalniki eno veliko orodje, ki ki lahko prepreči podobne situacije, kot so se nam zgodile lani, ki so bile za nas nekaj nepojmljivega, nismo pričakovali, čeprav smo, da smo iskreni, smo že imeli tudi kakšno poplavo v naših krajih, ampak kaj takega si nismo predstavljali. Tako da jaz bi resnično prosil v imenu teh občin na tem podkrvavškem območju, da se intenzivno pristopi tudi k preventivi za naprej. Ker zadrževalniki, to so večletni projekti, to zna trajati, tako da tukaj bi prosil resnično malo več angažmaja oziroma mogoče tudi kakšno dodatno informacijo, ker jaz po mojih informacijah samo o tem tunjškem, kjer je že v nekem OPN lahko govorimo o nekem realnem scenariju,

Hvala. Med vsemi razpravami danes smo slišali izmenjavo cele palete opažanj in mnenj, pa jaz nisem nobene hude nervoze na naši strani zaznal,

tudi zaželena. Ne bo pa razprava o Litijski, slika Litijske pa stražarnice prav nič pripomogla k obnovi in delu na terenu. Vlada se je takoj po poplavah in v vsem tem obdobju izkazala z ukrepi, s hitrim postopanjem in z učinkovitimi procesi, infrastruktura se danes obnavlja, veliko oziroma največ do sedaj je bilo tudi razdeljenih pomoči in interventnih sredstev, tako da lahko vsa pavšalna natolcevanja, tudi sam zavrnem. To res ne bo koristilo nikomur, saj skozi takšne seje kot je danes in pa vse druge tematike, karkoli že je na dnevnem redu, se vedno poskuša vzpostaviti nek vtis, da je ta vtis in pa podatki s terena, pa stik s krajani, zgolj domena opozicijskih poslancev, pa to ni res. Mi smo na terenu, Vlada je na terenu, službe so na terenu, pogovarjamo se tudi mi z ljudmi, ampak iz tega ne ustvarjamo piar pompa, ampak delamo, sigurno nas čakajo še izzivi, veliko odločitev, veliko dela in verjamem, da nam bo z energijo, z zagnanostjo uspelo, ne le obnova, tudi kaj več, kajti obnova obnova ni samo z lopato, ni samo tista fizična, ampak je tudi obnova zaupanja je obnova enotnosti, sodelovanja, energije za delo za naprej in da ne bo pozabljeno. Še enkrat s tega mesta hvala vsem, ki ste pomagali takrat, ki delate danes in ki se boste tudi v bodoče trudili za dobro vseh.

Te slike res ne bodo pripomogle k izgradnji novih hiš, ampak bodo pripomogle verjetno k streznitvi nekaterih, da v tem času, ko je potrebno storiti nekaj za te ljudi, kateri so izgubili domove ob poplavah in plazovih, da ne razmetavamo denarja vse povprek. Kar se pa tiče piarja bi pa rekel, najboljši piar za vas bi bil, če bi vi upoštevali takrat naša priporočila, amandmaje, osnutke teh zakonov, ki smo jih predlagali in bi lahko že zgradili kakšen dom. Tako, da ta piar katerega nam očitate, ste si ga vi sami zapravili, kajti v 13 mesecih ni bilo izdano niti eno gradbeno dovoljenje za poplavljence in zgrajena niti ena hiša za poplavljence. Tako, da v piarju govoriti tukaj je pa res, malo preveč. Zdaj, če ste se vi našli tu notri, potem ste zelo dobri, jaz sem samo rekel mi iz tega ne delamo piar pompa, drugače pa hvala za vso vašo srčnost in predlogi. Besedo ima Danijel Krivec. Izvolite. DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Ja, hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav kolegicam in kolegom, predstavnikom Vlade! Jaz sem pozorno poslušal današnje razprave, predvsem pa odgovore ministrstva in ostalih predstavnikov Vlade, sekretarjev in je kar nekaj zanimivih iztočnic. Zdaj najprej pa glede popotresne obnove, ki jo v Svobodi tako z veseljem uporabljajo kot nek primer ali slabe prakse ali pa ne vem, kaj želijo predstaviti. v času potresa 1998, je bilo v začetni fazi preko 2 tisoč 500 objektov identificiranih in v fazi dokončanja oziroma sanacije vsega tega, je tisoč 800 objektov bilo podelanih nekje do 2003. četrtega leta. Potres 2004 je ravno tako evidentiral več objektov, kot je bilo kasneje tudi opravljenih. Vi pravite, še nekaj objektov je potrebno

in v vseh teh primerih je šlo tako za prostorsko dokumentacijo, gradbena dovoljenja in tako naprej, ampak zadeve so tekle. Res je bila intenziteta na začetku večja, kasneje se je to umirilo, ampak je teklo od prvega leta dalje. In vi ste vzeli seveda državno tehnično pisarno, kot na nek način dober primer in to verjamem, da tudi je. Jaz osebno trdim, da so bile zadeve na popotresni obnovi dobro izvedene, vendar tej državno-tehnični pisarni niste dali nobenih pooblastil. Še več, jaz sem gospoda Šefica že na začetku opozoril kot državnega sekretarja, ki ga je pooblastila Vlada, da bo brezzobi tiger, če ne bo dobil pooblastil v smislu, da je nekje nad državnimi sekretarji in tudi nad ministri, tako velika zadeva kot je taka poplavna obnova o kateri zdaj govorimo, ne more imeti, bi rekel, deset šefov, da ne govorimo še o kaj, kakšnem, in ni tu razlog zakonodaja. Vi imate vse papirje pripravljene, samo nimate nobenega uradnika, ki bi to želel podpisati, zato imamo take absurde, da hiša, ki je na vseh slikah odstranjena, na vseh televizijskih posnetkih, ni uradnika, ki bi napisal, da je ni več. Zakaj? Zato, ker v zakonodaji piše, da mora biti škodni list za tak objekt in ker ga ne znate sprocesirati, se procesi ne nadaljujejo. To je samo en primer banalnosti in absurda. In mi smo tudi ob prvem sprejemanju te zakonodaje opozarjali, da imate našo podporo, da poenostavite zadeve, ne glede na obstoječo zakonodajo. Prej je gospa sekretarka dala eno jasno bi rekel iztočnico kako absurdni ste oziroma ne razumete zadeve. Gospa je na vprašanje oziroma odgovarjala je mojemu kolegu. Zakaj vodotokov drugega reda ni smiselno dati lokalnim skupnostim, da jih urejajo. Če ste dobro poslušali je rekla zato, ker so vodotoki na nek način povezani med lokalnimi skupnostmi in je nesmiselno, ker bo nek ukrep na vodotoku v eni občini lahko posledično povzročil težave v drugi občini. To sem si jaz zelo pozorno poslušal in zabeležil. Veste kaj je pa na drugi strani absurd? Za sprejem OPN zahteva ta isto ministrstvo in ta ista država od občine, da pripravi poplavno študijo, in ker trenutno ni nobenih izdelovalcev, stoji najmanj 30 OPN. Ampak glejte, vaša sekretarka pravi, da to na nivoju posamezne občine in je smisel, da bi občine urejale vodotok, a poplavno študijo naj pa vsaka občina zase naredi. Ali se vi slišite? In to na istem ministrstvu govorite. Jaz sem to ministra večkrat že opozoril tudi na druge študije. Tudi študija, ne vem, prometne varnosti in podobne stvari. Lahko je to za Ljubljano, ne pa za vse občine, ker to so povezane stvari. In nalagate lokalnim skupnostim neumnosti, ki jih ne znate kasneje odpraviti. Ko pa pridejo izredne razmere pa vse to razgalijo in ni uradnika, ki bi to presekal. In vi zdaj govorite nismo umestili oziroma to kar je bilo prej rečeno, saj ni tako hudo, nimamo nobenega gradbenega dovoljenja, pa hiše se ne da v enem letu zgraditi, montažna hiša je zgrajena v enem mesecu, ne v enem letu. Ne se hecati z ljudmi, ki so kdaj kaj gradili. In tudi mi smo vas na začetku opozarjali, dajte poenostaviti ta postopek, dajte tam kjer OPN stojijo, pa so evidentirali določene razširitve, ki bodo kasneje seveda vključene v nov OPN, dajte tam pogojno možnost, da ljudje izidejo, ne pa da čakajo štiri, pet let, da se OPN sprejme. Iščete dlako v jajcu pa ne rešujete nobene zadeve, je pa državna sekretarka lepo povedala kako temu stoji. Jaz sem še vedno na stališču, da lokalne skupnosti so sposobne te vodotoke urejati, pa dajte tako zapisati, da tisti vodotok, ki se v isti občini konča, Saj ni problem, če so mogoče kakšni vodotoki drugega reda, ki gredo med dve občini, pa vsaj tiste dovolite, da se urejajo in vi govorite, ja, imamo koncesionarje.

seveda ste obnovili ceste, ampak glejte, za to območje, ki je v okviru tretje razvojne oči, osi, je veliko projektov bilo pripravljenih, zato ste lahko to izvajali. Na drugi strani se pa izvaja vse v javno korist, ni bilo treba nobene papirologije in ste pač tam porabili denar. Koristno, ne reče nobeden, ampak na drugi strani niste nobenega vodotoka preventivno zaščitili, kar ugotavljajo tudi vaši kolegi v koaliciji. Čelnih vodotokov nikjer niste sčistili, prvo večje deževje v Črni je ponovno delalo težave - ali je to normalno? Jaz mislim, da ne. Prej je bilo govora o Puhu, da smo ga mi ukinili. Glejte, Puh so začeli uničevati po plazu v Logu pod Mangartom in uničevala ga je določena struktura na ministrstvu za okolje in prostor, ker so želeli, da se stvari urejajo na velikih projektih z veliko betoni, ne pa da se preventivno kaj ureja. In je, ko je doktor Aleš Horvat, če se prav spomnim, kot zadnji direktor Puha umrl, smo tudi razprave v Državnem zboru 2009/2010, se je Puh razkosal in od takrat nima nobenega urejanja več ne hudournikov ne čelnih vodotokov. Pa občine na to opozarjajo, sam sem bil tri mandate župan in vem o čem govorim. In ne mi govoriti, da koncesionarji to urejajo. Koncesionarji urejajo ta velike vodotoke in tam kjer je možno priti s veliko mehanizacijo zraven. Ročnega dela, ki je včasih koristno v teh vodotokih, ki so predvsem v tem predalpskem in alpskem delu, pa nihče ne ureja in če tega ne bomo naredili, bomo imeli naslednjič ob neki veliki, bi rekel, padavinski fronti mogoče težave na nekem drugem koncu in spet bomo pametovali, kako bo treba sanacijske ukrepe urediti, ampak mi niti preventivno nič ne storimo. In tudi v tem delu, kjer je bila poplava v letu 2022, ste sicer posanirali vodotoke v tistem delu, ko se v bistvu vsi ti manjši pritoki združijo, teh manjših pritokov pa niste urejali in niti ne dovolite lokalnim skupnostim, da jih urejajo. Zato jim tudi denar ostaja, ki ste ga dali v naprej, ker ste se odločili, da vodotokov drugega reda oziroma sploh vodotokov ne sme nihče se dotikati. Imate pa v teh območjih ogromno nekih, bi rekel, večino leta suhih vodotokov, ki se jih da enostavno na primeren način urediti brez velikih projektnih dokumentacij, brez velikih javnih razpisov in ti ukrepi v veliki meri po navadi zadostujejo, da ob hudih nalivih ne pride do havarij, pa tega nočete, ker mora biti vse centralizirano in vse odločanje v Ljubljani. In potem pridejo pa uradniki različnih ministrstev, ki se ne upajo odločiti in zato nimamo niti enega gradbenega dovoljenja do zdaj, ker ni OPN sprejet. OPN pa ni sprejet zato, ker ni poplavne študije narejene, ki je pogoj za sprejem OPN, in to na območjih, kjer so imeli velike poplave, kjer bi morali to poenostaviti. In tudi govora o stroki, ne, po enem letu objekte vam pa noter dajete - to za mene ni stroka, to je zajebavanje naroda po domače povedano. Na popotresni obnovi, ko je bil objekt predviden za rušitev, je bil predviden za rušitev, saj se ne more posameznik kasneje odločiti, da bo pa to spremenil, drugače to ni stroka. In če ste vi kot stroka določenemu objektu dodelili status odstranitve zaradi poplavne varnosti, čez pol leta se pa premislite, kdo še verjame taki stroki? Zadnjič je bil na 24 ur en objekt tik ob vodotoku, gospod se je čudil; po enem letu pride in rečejo, vaš objekt ni več nevaren. In zdaj vi govorite o mailih, o tem kako se morajo ti zglasiti v DTP. Ne, saj tudi, ko ste dali njemu odločbo za rušitev, ni prišel on do vas pa vas vprašal za objekt. V tem primeru bi morala DTP priti do njega in mu pač dati na izbiro: mi smo ugotovili, ne vem, da so neke okoliščine drugačne, ali ste za to, da vam posaniramo objekt ali ga rušimo naprej. Kaj pa, če se stranka odloči, da vseeno zaradi svoje varnosti ne pristaja na to, da se tam objekt obnavlja, kaj pa pol? Tako da tu govoriti o nekih korektnih postopkih do posameznikov je zelo težko.

in kjer je velika verjetnost ali pa skoraj sto procentno, da bo tudi občina to v OPN razglasila za zazidljivo pa čakate. Ne vem, kaj čakate? In govorite o strašnih sredstvih, ki so prišle iz Evrope, zbirale so se donacije in tako naprej, ampak efekta ni. Porabili ste na tistih delih, ki so v javno korist, vodovodi, kanalizacije, ceste, pa še kaj, ampak to je bilo že vnaprej predvideno, da se lahko izvaja brez kakšne dokumentacije. Ene resne sanacije na novo, jaz jo nisem videl. Toliko o uspešnosti birokracije. Državno tehnično pisarno jaz zelo dobro poznam, tudi ljudi, ki so v njej in so mi sami povedali, da imajo v določenih primerih zavezane roke. Oni lahko svetujejo gospodu Šeficu, kaj naj naredi, ampak pride kmetijsko ministrstvo, pa pride neko drugo ministrstvo in pol ne znajo rešiti ne tistih enačb ena plus ena plus ena je toliko. Ne znajo, ker se vsi uradniki bojijo nekaj podpisati in zato bi moral biti, bi rekel s strani Vlade postavljen en piramidni sistem, ki odloča, ne pa, da se samo ponovno ali pa dodatno imenuje dodatne državne sekretarje v kabinetu Vlade, ne vem zakaj, če imamo ministrstva, ki so zadolžena za to. Govorite, da je to največja nesreča nesreča v državi pa ustanavljate in dodajate neke strukture, ob tem, da imamo strukture v državi že formirane, ki so ravno za to, namenjene in ker hočete še bolj zamegliti, vključite še DSU, ki bo nekaj hiše gradil. Kaj takega ne vem, če se še kje dogaja? Ob tem, da ste imeli dobre primere praks po naravnih nesrečah, tudi večjih, mogoče ne po obsegu bi rekel, lokalno tako velikih, ampak po škodi pa po številu številu objektov pa definitivno. Potres je imel več objektov, ki so jih obdelovala posamezna ministrstva in državna tehnična pisarna, ampak zadeve so tekle. Večinoma so bili zapleti tam, kjer lastniško zadeve niso bile rešene, gre pa za obnove na istih lokacijah ali pa novogradnje in tako naprej. V tem primeru pa ni. Župani vam ponujajo roko, lokalne skupnosti, rešitve so na mizi, samo papirjev ne znamo zložiti in ne govoriti, da zakonodaja ne omogoča rešitev. Zakonodaja vse omogoča. Samo tisti, ki mora izvajati, ne ve kaj bi delal za to, tudi taka izjava vaše državne sekretarke, ki bi morala ravno za to skrbeti, da zadeve tečejo. Ne pa, da potrdi tezo, ki sem jo prej navedel. Tako da, moj predlog je, da razmislite o teh naših pobudah, vse so bile dobronamerne, čeprav bodo kolegi v Svobodi govorili, da samo nagajamo. če se bova s kolegom ali z gospodom Šeficem nekje videla na štiri oči, mi bo verjetno pritrdil, da smo poskušali pomagati, ne pa zavirati. tako kot je bilo v primeru Vlade, ko je predsednik Vlade rekel, z več ministrstev bom lažje funkcioniral in bo bolj učinkovito, enako se dogaja zdaj pri poplavni obnovi. Ni človeka, ki bi odločil. En drugega se bojite med sabo in iščete samo neke izgovore kako se neka zadeva ne naredi, ljudje pa trpijo. Po nepotrebnem, denarja dosti. Pa še to. Celo leto oziroma dve leti že poslušamo, da se neki projekti na drugem delu Slovenije ne morejo zgoditi za to, kar delamo, poplavno obnovo. Kje je ves denar? ste v ceste, okej, v kanalizacijo, vodovode pa še nekaj, pa porihtali vodotoke, ampak kot sem rekel, nič preventivnega, samo obstoječe stanje ste vzpostavili in omogočili, da v nekem večjem nalivu smo, ne bom rekel, na istem, ampak nismo na varni strani. In to priznajo pač ljudje, ki so tudi pri vas v resorjih. In reče, se ne moremo nič, ker se tam pa tam zaplete, pa ta, pa on papir, pa nihče noče presekati tega gordijskega vozla. Predsednik Vlade pa imenuje vedno nove sekretarje, vedno nove inštitucije, ki se bodo s tem ukvarjale in pove samo prenos iz ene prejšnje inštitucije, ki nekaj dela na novo inštitucijo, traja dva meseca. In ko bo nekaj neizvedljivo, se bo nova inštitucija izgovarjala na prejšnjo in tako naprej. Te filme smo že vse videli v tej Sloveniji, dokler ne bo enotnega vodenja te popoplavne obnove ali je to Ministrstvo za okolje in prostor ali neko drugo, meni je čisto vseeno, samo nekdo mora biti nad tem, ne pa deset šefov. Tako da priporočila, dajte vzeti na znanje, sprejeti jih ne moremo, ker ste jih zavrnili, ampak bomo ponovili vajo in vas opozarjali na neumnosti, ki jih delate, pač do takrat, ko bo to rešeno ali pa takrat, ko vas bo srečala

nabiranje političnih točk na naravni nesreči pa prav tako. Ampak kljub vsemu v današnji seji zagotovo bistveno več pozitivnih kot negativnih stvari. Kaj smo imeli priliko slišati danes? Da je bilo obnovljeno nekaj sto, nekaj tisoč očiščenih kilometrov vodotokov, pustimo, zakaj se tega prej ni počelo. Kaj smo slišali od državnega sekretarja za ceste? Da je bilo od izjemno velikega števila prizadetih cest

ko zagotoviš varnost v strugi, takrat je čas, da izbereš varno lokacijo za hišo. Če je v poplavah iz avgusta lanskega leta samo to problem, da nismo zgradili posebej še nobene hiše, potem imamo v tej državi malo problemov, ker smo očitno vse drugo uredili in spravili v red. Pred sabo imamo pet priporočil, nekateri zamerijo, ker niso bila formalno sprejeta, ampak oba državna sekretarja v prvi vladni klopi vseh teh pet priporočil uresničujeta vsak dan sproti z vsakim posebej, tako da se mi zdi, da je to za državo pomembno, da se v teh osnovnih izhodiščih strinjamo, ne pa v niansah. Strinjam se s kolegom Krivcem in s kritiko na sistem uradništva, birokracije in pa počasnosti postopkov v tej državi. Drži, na določenih mestih v drugi, tretji ligi uradništva imajo ljudi, ki vse najbolje vedo, že po 20, 15 let, dokaj malo pa tam postorijo. Čas je, da storimo korak naprej. Včeraj so me iz ene od gorenjskih občin obvestili, da na mnenje, za katerega je bilo večkrat potrjeno, da ni sporno s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, investitor v Kranju čaka že skoraj 24 mesecev, uradniki pa seveda tisti, ki bi morali opraviti tudi birokratski del, pa ogromno časa preživijo na na izobraževanjih, na dopustih, tudi v naprej planiranih bolniških in nenazadnje, glejte, tudi tisti so zdaj med tako imenovanimi normiranci, kajti ob redni službi, ki jim očitno zagotavlja samo socialno varnost, imajo popoldan čas, da preko espejev, deoojev in še česa svetujejo in služijo marsikomu, in temu je preprosto treba narediti konec. Službi je treba biti predan sto procentno in stvari, ki so naloga oddelati. Kakšen sistem, smo postavili? Državna sekretarja, na katera je s terena slišati ogromno pohval, da sta človeška, da sta operativna, da imata čas 24 ur na dan, sedem dni na teden, sta dobra izbira in pa odločitev predsednika Vlade, ki je s tem prevzel tudi (nadaljevanje) del odgovornosti, vsi ta drugi pa moramo seveda v tem sistemu tudi pomagati. Povedali smo o obnovi vodotokov, o obnovi cest, najbrž je bilo preslišano, tudi številne posnete javno izrečene pohvale, pa recimo, ker sem Gorenjec, gorenjskih županov. V Škofji Loki so zadovoljni. Iz Gorenje vasi me je nekdo klical, da je denarja toliko, kot ga ni bilo še nikoli, če lahko podaljšamo, da sredstva, ki jih je treba porabiti v enem letu, če se jih lahko porablja dve leti. Zadovoljni so tudi v Medvodah. 16 let sem bil župan, vsako leto so bile naravne nesreče, take in drugačne. Predplačil, toliko denarja in takih pogojev kot je ta trenutek, / bilo še nikdar in nikoli. Zatorej združimo moči, pokažimo enotnost, sprejmimo kritike, se iz nje nekaj naučimo in seveda postopke in pa učinkovitost še povečajmo. Hvala lepa. Replika, poslanec Krivec, izvolite. DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Ja, hvala, da ne bo samo kritika. Zdaj sem ugotovil, da pač v koaliciji in v Vladi zelo dobro naslavljajo probleme in to sem zdaj razumel, kolega Sajovic je to ekspeditivno povedal,

v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga priporočila. Besedo dajem najprej predstavniku Vlade, državnemu sekretarju, Boštjanu Šeficu. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Mogoče samo zdaj ob koncu te razprave, dve zadevi. Ena je ta, da jaz sem uvodoma rekel, da seveda rezultati so dobri, temu govori v prid tudi dejstvo, da na koncu koncev kar nekaj županov se je izrazilo zelo pozitivno o vseh teh aktivnostih, ki smo jih izvedli. njih mi je rekel, da morda smo vsi skupaj malo pozabili kako je bilo pred, ne vem, 20, 30 leti in da je bilo v tem letu narejeno bistveno več kot takrat, ne v enem letu, v več letih. Tako da seveda to ni ne opravičilo, ne karkoli, ampak mislim, da je ta pogovor, ki smo ga imeli, seveda povedal, da vendarle je bilo v tem letu izjemno, izjemno veliko narejeno, drugo pa seveda na te objekte, morda še enkrat, ni povsem primerljivo s tistim in tu se strinjam z razpravljavci, ne moremo, popotresne enote, obnove, se opravičujem, popolnoma enačiti z obnovo zdaj po teh poplavah, zato ker so bile vendarle situacija drugačna. Pri popotresni obnovi je v veliki meri šlo za nadomestno gradnjo, torej na istem mestu se je porušil objekt, gradil na novo, je bilo nekoliko, bom rekel, manj zapleteno, tukaj vendarle delamo nekaj drugega. Moramo porušiti objekte, jih premestiti na drugo varno območje, ki ga je potrebno identificirati, najti, urediti in speljati vse, kar je za to potrebno. In jaz se strinjam, da marsikdaj in to je ena od naših nalog, najina zlasti, da vse te, ta aparat, ki se s tem ukvarja, preganjamo in da opravi hitro in učinkovito, bom rekel tisto, kar mora narediti. In res je paradoksalno, pred 20 leti in več smo, bom rekel, takrat še uradniki seveda si prizadevali, da smo dobili kakšno odgovornost in da smo imeli možnost odločanja. Zadnjih 20 let opažam, da seveda je ravno obraten proces in to je izziv, pa ne za to, zdaj s tem se mi soočamo, ampak seveda za nas

In drugo, kar bi rekel, seveda objekti, ki so bili januarja evidentirani, je bilo zelo jasno povedano, da bo treba preveriti. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat ne stroka ne mi nismo vedeli kakšni bodo protipoplavni ukrepi na posameznih območjih, kaj se bo delalo, kako se bo delalo in zato seveda smo imenovali to seznam evidentiranih objektov in seveda v naslednjih mesecih se je potem to izkristaliziralo kaj da in kaj ne, zato sem prej rekel, da smo morali najprej ugotoviti kdo bo v tem procesu udeležen oziroma kdo bo, bom rekel katerim bo objekt moral biti odstranjen in narejen nadomestni dom. In izkazalo se je, da je to prav tako. Zakaj? Zato, ker se je ugotovilo, da se bo dalo teh 85 objektov vendarle ustrezno varovati. In seveda jih ni potrebno porušiti, kar je vsekakor dobro, dobro zaradi tega, ker gre za domove, ker ne gre za neke druge objekte, jih porušiš, pa zgradiš na novo in je zadeva rešena. In seveda to je tisto zaradi česar je tudi prišlo do zamika in to je problem. Tu se pa strinjam. Zaradi tega, ker so za določena območja morali narediti dodatne, bom rekel,

dialog, bom rekel, pravzaprav o teh nadministrih. Žal Zakon o državni upravi tega seveda ne omogoča in jaz mislim, da tudi brez tega bomo ustrezno speljali v sodelovanju in s skupnim delom, ki ga jaz mislim, poskušamo maksimalno dobro izpeljati in zagotoviti tudi bom rekel, realizacijo tistega, kar smo si zadali. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Besedo ima predstavnik predlagatelja, Jožef Jelen. Izvolite. podpredsednica, hvala lepa za besedo. Jaz bi se zahvalil danes vsem razpravljavcem in razpravljavkam kateri ste sodelovali v današnji razpravi. Prepričan sem, da bo ta razprava pripomogla k temu, da tako kot sem že prej rekel, da se zadeve pohitrijo. Se je pa videlo iz današnjega sklica oziroma iz današnje udeležbe na tej seji Državnega zbora, ker ni bil prisoten predsednik vlade doktor Robert Golob, vidi se odnos vlade do te problematike. Mi smo imeli prvo sklicano sejo, izredno sejo Državnega zbora za ob 14. uri in če je bila seja vlade sklicana ob 11. po mojem bi ob 14. uri ali pa bi malo zamudili, bi vseeno lahko določeni ministri oziroma predsednik Vlade prišel na to sejo Državnega zbora. Kajti poleg zdravstva in ostalih, mislim, da je to najpomembnejša tema trenutno v Sloveniji. Tako pa se žal predsednik Vlade ni udeležil te seje Državnega zbora in nekako s tem dejanjem pokazal svoj odnos. Do dela Državnega zbora, do problematike in do ljudi, kateri so izgubili oziroma so bili ob tej nesreči oškodovani. Tako da, tu govorite za politikantstvo mislim, da je bilo s strani vladne koalicije zlonamerno. Kajti, niti v enem od priporočil, jaz ne vidim tukaj nobenega politikantstva. To so priporočila, ki so prišla iz terena, od lokalnih skupnosti, od ljudi, kateri so pač bili oškodovani o teh nesrečah in od pripravljavcev teh prostorov za gradnje stanovanjskih hiš. Tako da jaz ne vidim, ne vidim tu politikantstva. In pri takšni razpravi, kot je bila danes tukaj, bi za ta priporočila morali biti vsi enotni, kajti poslanstvo nas poslancev je delati za dobro ljudi, pa ni važno ali je ta iz ene stranke ali iz druge stranke, mislim, da oškodovanci zaslužijo, da se obravnava vse enako. Prej je gospod Sajovic rekel, kako dobro, kako, kako so zadovoljni župani nekaterih lokalnih skupnosti, da bi kar podaljšali to obdobje koriščenje teh sredstev za predplačila. Veste, to ni zadovoljstvo občanov, ampak to gre za problem, katerega, katere, kateri je tule v petem priporočilu. To je problem tega, ker recenzije niso opravljene pravočasno župani oziroma lokalne skupnosti bodo morale sredstva počrpati do konca oktobra. In nekatere občine so bile bolj uspešne, ene manj, nekateri so bili hitrejši, so prej dobili te recenzije rešene, drugi niso, eni so dobili prej izvajalce drugi ne in problem bo nastal, ker veliko občin teh sredstev ne bo izkoristilo, zato sem jaz razumel vas, da so ljudje zadovoljni. Ne, niso zadovoljni, ampak sredstev ne bodo uspeli počrpati v predvidenem roku in seveda bi si želeli, da se ta čas podaljša do še še dve leti naprej. Kar se, kar se tiče, ko je gospod Šefic omenil, kako je bilo 30 let nazaj, kako se je reševalo. Poglejte, 30 let nazaj v takšnem tempu življenja kot je sedaj v Evropi, v Sloveniji, je težko primerjati pet let, kaj šele 30 let. Moramo razumeti vsi skupaj, da smo Slovenci zelo solidarni, pa da je Slovenija tudi članica Evropske unije, takoj po poplavah smo dobili obisk iz Evropske unije, iz Evrope in bila so nam nekako dodeljena sredstva do katerih smo nekako upravičeni. Verjetno bi bila ta sredstva še veliko večja, če bi takrat predsednik Vlade nekako počakal s to hitro oceno škode po poplavah, da bi mogoče kakšnega strokovnjaka vprašal koliko je pa res škoda po poplavah in bi verjetno takrat tudi dobili nekaj sredstev iz Evrope več. Tako, da ne vem, verjetno, verjetno je bilo to zamujeno obdobje. Tako da, jaz bi se zahvalil, pač predstavnikom, tistim državnim sekretarjem, ki ste danes tukaj, se vidi, da nekateri imate občutek, imate željo, da se stvari, da se stvari pospešijo. Nekako ste tudi dali občutek, da se zavedate problema, pa da delate na tem in vesel sem bil, ko je bilo prej omenjeno, da vsa ta priporočila, da se že nekako izvajajo ta priporočila, mogoče se res nekatera delno izvajajo, ampak izvajajo se prepočasi. Veste, ko prihajaš enkrat iz takšnega področja kot poslanec, ko je sedem občin bilo strašno prizadetih v poplavah, in ko dnevno srečuješ ljudi, pa te sprašujejo zakaj v Državnem zboru ne naredite nič, da bi mi prej prišli do svojih domov, da bi se pač urejala poplavna varnost, kajti ljudi je še zmeraj strah ob slabi vremenski napovedi. Preprosti ljudje nekako ne razumejo kaj je opozicija, kaj je koalicija, za te ljudi smo mi vsi poslanci in oni pričakujejo od nas, da bomo nekako delali vsi skupaj za dobro ljudi, za dobro državljank in državljanov Slovenije. Žal, žal se pa tukaj nekako izkaže, da pa ni čisto tako. Tako da, jaz upam, ko bomo jutri sprejemali naprej 80. da bomo tudi pri kakšnem amandmaju, kateri je prišel iz terena, bolj enotni kot smo bili sedaj. Kot smo prej slišali, iz razprav mojih kolegov poslancev, ste lahko videli, da da obvladajo zadeve, da poznajo stvari. bile so odlične razprave poslancev Slovenske demokratske stranke. In marsikatera stvar bi se dala implementirati v zakonodajo, pa sem prepričan, da bi, da bi čez kakšen mesec ali pa vsaj do zime že nekje, bi že videli luč na koncu tunela tudi za te ljudi, kateri so sedaj v velikih duševnih stiskah. Morate si predstavljati, ko govoriš s človekom, ko živi v nekem podnajemnem stanovanju na vrhu ene delavnice, ko je od spodaj pač neka šloserija,

Ti otroci, ko pridejo iz šole, se tudi nimajo kje igrati, ker njihovo dvorišče ni bilo parkirišče do 4. avgusta, njihovo dvorišče je bil travnik, je bilo pač tisto, kar so imeli okrog njihovih domov. Tako da stiske, stiske so takšni in drugačni primeri, jih ne bom tukaj navajal, ker so pač to tudi malo osebni podatki, da jih ne bom razkrival zaradi varovanja podatkov, ampak jaz bi vam priporočil, da saj imate, po mojem Svoboda ne, drugi pa imate odbore po teh delih, kateri so bili prizadeti po poplavah. Pridite, ljudje vas bodo sprejeli. Ni važno, katere politične opcije si, povedali vam bodo za svoje probleme in sem prepričan, da boste potem lažje odločali in da boste tudi nekako vplivali na te, ki pripravljajo zakonodajo, in da bo ta zakonodaja, katera je nujno potrebna,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 Vidim, da, ugotavljam da je interes. Če želite razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga priporočila Jožef Jelen ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona; v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade, se pravi državni sekretar gospod Šefic in nato predstavnik predlagatelja. Sedaj pa prosim za prijavo. Pričenjam prijavo.

Prijavljenih je pet razpravljavcev, in sicer ima prvi besedo magister Borut Sajovic, izvolite. SAJOVIC (PS Svoboda): Hvala. Razprava se je več ali manj zaključila, osnovna sporočila so bila jasna in pa glasna: da je bilo veliko dela opravljenega, da so bile popravljene ceste, v večini primerov dostopi, da se je veliko naredilo na vodotokih, na strugah, da nas zdaj pa čaka druga faza, umeščanje objektov v prostor. Spodbudna ugotovitev in pa navedba državnega sekretarja, gospoda Šefica, da je 343 objektov bilo na nek način z lastniki pogovorjeno in pa dogovorjeno kako naprej. Nekomu se zdi mogoče eno leto dolga doba. Družine, predvsem tiste recimo, ki so kmečkega porekla kmetije, pa nekatere, beležijo več 81. dolge generacije dela na zemlji in to je drugačna zgodba kot pa tipska hiša. Teh ljudi tipske hiše ne zanimajo, in kadar si soočen s tako krutimi dejstvi, da neka lokacija, ki je naravi kljubovala stoletja in stoletja, v času vremenskih sprememb ni več prava, je težko, težko in pa z muko sprejeti. Še danes, ko vidite oddaje po televiziji, si številni ne želijo s srcem in dušo posloviti od svojih domov, vedo pa, da dejstva kažejo, da recimo lokacije, kot so v Letušu in pa še kje, preprosto niso varne. In vesel sem, da danes nisem slišal enega stavka, enega očitka, da dialoga na terenu ni bilo, tako da obema državnima sekretarjema, službam, še enkrat hvala lepa. S tega mesta tudi zahvala vsem slovenskim županjam in pa županom. Kadar je nesreča, je nesreča za vse in takrat nas naprej pelje preprosto dialog. Jasno so se pa tej ujmi pokazale razmejitve, kaj je naloga lokalnih skupnosti, kaj pa države. Če je bil nekje slabo, nevarno, kritično izpostavljeno umeščen vodovod, se ve, čigava odgovornost je to. Smo v nadaljnji fazi tudi pri tem, da je bila recimo alarmantna novica, da so se ob zadnjih večjih deževjih nekateri kanalizacijski sistemi prelili. Ja, normalno, drugače v času neurja ne gre. Je ni tako velike čistilne naprave na svetu, ki bi v času povečanih padavin sprejela vse vode, še posebej v občinah, kjer je sistem mešan in fekalna in meteorna voda še nista ločeni. Vse to je treba vzeti v zakup, se truditi skupaj s projektanti in odpravljati težave, ne pa da mi za vsako stvar, tudi za preveč dežja, vedno najdemo enega krivca. Vremenske spremembe so, so bile in bodo očitno še hujše. Vsaka temperatura večje ogretosti ozračja pomeni, da tako ozračje na sebe veže od 7 do 10 odstotkov dodatne vode, ki potem seveda pade. Ste brali kaj v zadnjem dogodku v Kokri, kjer so dobesedno peski, grušči,

preveč namočenja, področja so splazila in na vse te zadeve se moramo seveda navaditi, privaditi, skrbno izbirati, kako tudi izvajamo dela v gozdovih. Jaz imam občutek, da je

da kmetijske površine, ki so bile v preteklosti v sušnih obdobjih meliorirane, so zdaj zelo, zelo izpostavljene…

pa očitno ta fraza je samo za javnost in za medije, drugače pa ne upoštevate nobenih pametnih predlogov. In kolega Sajovic, toliko časa ste bil župan in govorite o umeščanju, kaj je že, vodovodov javnih in tako naprej. Saj tega ne izdaja občina, saj izdaja država upravna dovoljenja, ob tem, da morajo vsa ministrstva dati soglasje, vsi soglasodajalci in vi zdaj spet v enem primeru prenašate odgovornost na lokalne skupnosti. Pa ne se hecati, kaj ste bil 82. TRAK (VI) 16.45 (Nadaljevanje) Občina ne izdaja gradbenih dovoljenj, toliko za intermezzo. Gospod Šefic je na začetku, bi rekel, lepo opisal na to situacijo, ki jo imamo zdaj in tudi to presojo glede objektov, ki jih je treba odstraniti. Ampak gospod Šefic, v teh primerih imamo verjetno enih 30 ali pa 50 procentov teh objektov, ki so bili od prvega dne definirani za odstranitev. Se strinjava? In tiste mejne primere zaradi mene lahko rešujete tudi še tri leta. Ampak ne govoriti, da niti za en primer objekta, ki je definitivno ali že bil odstranjen zato, ker ga je poplava odnesla ali zato, ker ste že v začetni fazi ocenili, da ga je treba nadomestiti, niste sposobni sprocesirati nobenega dokumenta oziroma ste še vedno v fazi presoje, kot vi pravite. Jaz to popolnoma razumem za določeno število teh objektov in na to verjetno tudi te lastnike opozarjate. še ena zadeva, zakaj smo mi mogoče malo tečni in tako naprej? Ker tisti, ki smo dali že neke obnove po nekih naravnih nesrečah, vemo, da je to neka krivulja, na začetku je velik interes, vsi funkcionirajo, tudi sredstva so na voljo, pa to uplahne. In vi ste imeli zdaj ogromno sredstev, tako iz donacij, iz razno raznih virov Evropske unije, kot sem prej rekel, vsa ministrstva, kadarkoli druge občine izven tega okvirja pridejo do nekega projekta, rečete ne, to je vse za poplavno. Zdaj bom pa povedal primer iz popotresne obnove, ker jo tako radi v Svobodi mečete naprej. Zakaj je bilo toliko časa popotresna obnova po prvem potresu in po drugem? ker je vlada vsako leto definirana s proračunskimi dokumenti, koliko sredstev bo šlo za obnovo? Ne tista sredstva, ki jih je definirala državna tehnična pisarna, da jih rabi za posamezno leto, ampak običajno je bilo to ena tretjina ali pa še manj teh sredstev. Lahko vam, gospod Šefic to potrdi, lahko vam vaš kolega v vaših vrstah, ki izhaja iz tega območja, župan Tolmina potrdi, kako je bilo treba, ko je ta prvi prvi efekt popotresne obnove in tega preplaha minil, so vlade, katerekoli, vedno zmanjševale sredstva za obnovo. In na koncu smo govorili o 20, 25 procentov tistega, kar je državna tehnična pisarna predlagala v sprejemu proračuna. Zato je nam v interesu, da se te stvari pospeši In če ste že vse druge projekte po celi Sloveniji zaustavili na račun poplavne obnove, dajte to poplavno obnovo speljati, ne pa da boste to vlekli še dve, tri leta. Potem bo pa nastopila neka finančna kriza, kar se že napoveduje. In pol bo Vlada začela rezati, katerakoli, ki ne bo imela več manevrskega prostora. Zdaj pa je. In res mene zelo čudi ta način funkcioniranja, da niti za tiste objekte, za katere 100 procentov veste, da se bo moral nadomestiti, lahko vzporedno peljete postopek in bi že zdavnaj lahko nekdo gradil, ne pa da vse mečete v isti koš in govorite o presoji tistih objektov, ki mogoče bodo odstranjeni, mogoče ne bodo, zato ne smejo ostali stati. Drugače je pa to neoperativno in velja tisto, kar sem prej rekel: veliko babic, kilavo dete in bom še večkrat ponovim.

Ugotavljam, kar en kup nekih kontradiktornosti, ki se pojavljajo, ki se navajajo, da en ukrep, eni bi, spet drugi ga ne bi, pa ne govorim zdaj na politično delitev, ampak na čisto terenski pristop. Eni se za nekaj borijo, eni se borijo proti nečemu, nekateri nečesa ne dajo. Varnost je na eni strani, ukrepi so na drugi strani, nekje vmes pa je eno sožitje, sobivanje. Primer, recimo, čisto tehnične narave je bil navajanje toboganov. Tudi sam, ko strokovno razpravljam o teh zadevah, rad uporabljam to primerjavo in se popolnoma strinjam s primerjavo toboganov v vodnih strugah. Ampak moramo se pa zavedati, da so naravni ukrepi in ekoremediacije zahtevajo nek drug pristop, ne zgolj siljenja na brzino, pa to, da bo par fantov v enem avtu prišlo, pa bodo odločili, tole, tole, tole, saj papirja bomo pa potem pa potem imamo to, kar smo 35 let pridelovali. Ena druga zadeva je bila izpostavljena, to so tuji strokovnjaki. Ne bom se postavljal tako visoko, da bi karkoli slabega rekel o tujih strokovnjakih ali pa jih kakorkoli primerjal, bom pa nekaj iz svoje prakse rekel. Da se moramo pa ozreti kar hitro čez mejo, na primer na avstrijsko golosečno gozdno gospodarjenje in pogledati kaj se tam dogaja z vodo in kaj se pa tudi v Italiji, pa v Avstriji dogaja skozi celo poletje in praktično že ob vsakem dežju. Tako da bi jaz s strokovnjaki iz tujine, operiral zelo, zelo previdno. In pa tretja stvar, ki jo ponovno moram omeniti. Predlagatelj je prej spet vedel vse in še več, kaj Svoboda ima in kaj Svoboda nima. Tudi naše lokalne odbore in tako, saj se pa vidi kje so, nima smisla v to zahajati. Skratka, kot sem že prej rekel, mi smo na terenu in Vlada je na terenu in še enkrat pohvala ekipi. Druga stvar pa, ki jo lahko iz tega zaznamo, kakšna je dikcija in kakšen je način razprave nekaterih kolegov s tiste strani. Kolega Černač iz SDS na primer konstantno, pa ne samo na tej seji, ampak konstantno, ponižuje in žali vse predloge, ki pridejo z naše strani. Danes lahko po magnetogramu to pogledamo. Potem ste prišli z nekimi amandmaji, potem ste prišli kar z nekim zakonom s takšnim, kot je. Smo ga popravljali, na hodniku smo, zato, ker je to bilo osem dni ali sedem dni po poplavah, žal hitro se je delalo. In še enkrat, da ne bom spet izpadel ta grd, hvala za takratno sodelovanje in enotnost, pa dajmo to še malo pokazati naprej

Dejstvo je, da seveda skozi sedemurno razpravo je ostalo več, veliko več vprašanj oziroma vprašanj kot odgovorov. Ko smo zašli v popoldan, imam nek občutek, kot da želimo neke stvari zgladiti. Še sam enkrat ponavljam, da nimam težav s tistimi projekti, ki so bili v tej največji ujmi urejeni, zgrajeni in obnovljeni. To je vsa pohvala tistim, ki so tukaj sodelovali. Ampak danes zgolj govorimo in največ govorimo o 350 objektih, ki še ljudje ne vedo kje bodo, kdaj bodo in to je njihov dom. Seveda skozi ves dan se mi poraja vprašanje, pa želim vsem ljubljanskim ulicam vse dobro, da se nikoli to ne zgodi, če bi se to zgodilo v Ljubljani. Ti državni sekretarji, ki so danes pohvalno cel dan z nami, nas poslušajo, tudi seveda čujejo veliko stavkov malo bolj žgočih, ampak ne po njihovi krivdi, ampak po krivdi predsednika Vlade bi ne sedeli v Državnem zboru tolikokrat na to temo, pa na naših odborih, ampak na Mestni občini Ljubljana. In zagotavljam vam,

Glejte, če mi, ko so državni sekretarji danes govorili veliko o zakonodaji, tudi sam sem govoril o birokratskem močvirju. Naj spomnim na kanal C0. Ista ekipa, ista vlada, povsem druge vajete, ker gre za Ljubljano. Seveda to ni župan, ampak tu je šerif.

mesecih, ampak to dela država, ne občine. Seveda vsi tisti, ki umeščajo za državo te objekte v prostor, bi morali imeti na mizi modre lučke, da jim vsak dan utripa, da bi to bilo zaključeno, ne pa da se danes pogovarjamo, gospod Leben je prejšnji teden dal izjavo, da bodo cenitve pod streho oktobra naslednjega meseca, seveda kolega Sajovic pa govori, da je zdaj začetek umeščanja v prostor.

Pa še vseeno neznanka. Glejte, zakaj smo danes malo bolj grobi bili do stroke, da se zbudi. Jaz verjamem, da imamo v Sloveniji strokovnjake, da imamo izjemne projektante, tudi tisti, ki delajo na ministrstvu, so posamezniki zelo dobri, da vzbudijo svoje sodelavce. In vaša naloga je, državni sekretar, predvsem vi, gospod Leben, ko danes zastopate predsednika Vlade, da si daste na mize lučke, to ne velja glih za vas, ampak za vse sodelavce, ki delajo na tem področju. Pred nami je jesen, deževna jesen, mrzla zima in bomo drugo svečko pihnili odkar so bile poplave. Jaz sem že dopoldne povedal, da vsi objekti prav gotovo v preteklosti niso bili pravilno umeščeni, te hiše, tudi niso bile v takih dimenzijah, ampak Slovenija ni samo Ljubljana, to so ljudje gradili desetletja, si jemali kredite, tam vzgajali otroke, kot je kolega Jelen povedal, se tudi igrali na dvoriščih, tega danes več nimajo. Naša skupna naloga je kot država pa je, da jim omogočimo novi dom. To si zaslužijo kot državljani Republike Slovenije. Zato kolegi, naj vas vsak imenujem državni sekretarji ne mučite se, da nam dajete neke odgovore, ki ne sedijo. Smo že kar nekaj časa na tem svetu in nekaj stvari poznamo. Dajte nas poslušati, pa vam bo lažje. Hvala. Hvala lepa. Kot zadnji ima besedo Jožef Jelen. Izvolite. JOŽEF JELEN (PS SDS): Ja, podpredsednica, hvala lepa za besedo. Ja, jaz kot predlagatelj tega sklica sem od četrtka pa od danes pričakoval več. V četrtek sem nekako pričakoval, da bodo ti amandmaji tudi potrjeni s strani koalicije, da damo nek signal tem ministrom, vladnim službam, ki so zadolžene za protipoplavno urejanje, da bodo zadeve pohitrili. Zato smo tudi šli v spremembo tega prvega odloka, katerega je kolega Gregorčič ob svoji razpravi potrdil oziroma bi ga potrdil, je rekel, če ga spremenite. Mi smo takrat šli v amandma in predlagali nov amandma samo zato, da bi to priporočilo šlo čez, ampak žal, žal smo, izgleda, to zastonj pričakovali. Današnji zaključek bi naj bil tudi to, ko je prej kolega Podkrajšek pokazal kaj se da in kaj se ne more v drugih državah, kako se porablja denar netransparentno, bi rekel, dajmo porabljati denar za te namene, izključno, če je namenjen za poplavljence, dajmo za poplavljence, dajmo iti v takšne razpise, kateri bodo prinesli rezultate, dajmo se pa izogibati raznim maketam, ker vemo, da s tem maketami imamo neke slabe izkušnje že iz preteklosti. Tako, da jaz ne vem danes, kakšno sporočilo naj nesem v Zgornjo Savinjsko dolino. Prej je rekel kolega Sajovic, da eno leto ni dolga doba, pa je naštel nek drug primer.

je eno leto izredno dolgo obdobje. Tako, da pri 80 letih, ko je ta oseba v domu onemoglih v Gornjem Gradu, v tem domu je eno leto izredno veliko. Tako, da jaz se bi, jaz takšnih besed ne bi uporabljal, če bi bil na vašem mestu. Eno leto je tudi dolgo zato, ker so nekateri že kar kmalu pričakovali, da bodo dobili gradbena dovoljenja za hiše. Sem govoril z nekom, ki je imel 15. avgusta 2023 že zmenjeno, kje bo njegova hiša stala in z županom in z vsemi ni bilo pripomb, je rekel, na kar sem pa čakal osem mesecev za začasni sklep o rušenju hiše. to pa ne moreš razumeti. Dobro, da osem mesecev čakaš za gradbeno dovoljenje, ampak da osem mesecev čakaš, da dobiš začasni sklep za rušenje hiše, katero, če greste, da tja gor, je ne boste videli. Bila je tudi Tarča na tistem mestu, kjer je bila hiša od spodaj, tako, da mislim to je pa preveč. Tako, da danes kakorkoli govoriti o tem, da eno leto malo, eno leto veliko je škoda izgubljati besed, to boste sami vsak pri sebi pač nekako ocenil, kaj pomeni eno, eno kot sem že v začetku tudi rekel, pa kot je že prej kolega Danijel Krivec rekel, napačno ste se rešili problema. Če bi se rešili problema tako kot je treba. Mene je veliko ljudi klicalo, poglej, lahko bi kupil hišo za 200 tisoč evrov, doma bomo skupaj stopili, bomo 100 tisoč evrov nekako zbrali, ne vemo, koliko je naša hiša vredna, tisto hišo, ko bi pa kupili, hočejo imeti pa aro. In če bi nekako od vladnih služb dobili zagotovilo, koliko je njihova hiša vredna, kdaj bodo dobili izplačila, bi si velika večina ljudi že sama uredila domovanje. Tako ste pa čakali s temi izbirami cenilcev, potem cenilci seveda / znak imajo kaj drugega, kakšne druge cenitve in to še traja. Jaz sem govoril z ljudmi, danes, včeraj, pri kar velikih ljudeh še niti sodni cenilci niso bili, pa so že na seznamu za rušenje. Tako da, poglejte, potem jih pa sprašujemo, kam jih bomo prestavili in kaj bi radi imeli, ali bi imeli to maketo ali ono maketo? Mislim, da je to preveč. Tako, da poglejte, naj bo zaključek današnjega, tega zasedanja Državnega zbora, da naredite nekaj več na tem področju za naše državljanke in državljane. Hvala lepa. lepa. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 79. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lep večer! Na svidenje! Hvala